Josip (SDP)** Konačni prijedlog Zakona o tržištu električne energije, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, PZE br. 237.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 Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo, Odbor za zaštitu okoliša i prirode, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Izvješća ste primili na sjednici. Da li predstavnik predlagatelja… izvolite zamjenice ministra. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Uvažene dame i gospodo saborski zastupnici. Vlada vam upućuje Prijedlog zakona o tržištu električne energije. Dakako radi se o preuzimanju trećeg paketa energetskih energetskih direktiva s kojima je ovaj zakon usklađen i norme koje je u svoj tekst preuzeo. Ovim prijedlogom ono što se predlaže je urediti sljedeća pitanja: primarno pravila i mjere za obavljanje energetskih djelatnosti i to kako proizvodnje električne energije tako proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracijskih postrojenja, prijenosa, distribucije, električne energije, organiziranja tržišta električne energije, opskrbe električnom energijom na tržištu, trgovanje električnom energijom, kao i prava i obveze krajnjeg kupca električne energije, pristup i razdvajanje poslovnih knjiga, financijskih izvješća elektroenergetskih subjekata, pristup mreži i naravno prekršajne odredbe koje su usuglašene također sa zahtjevima koje normiraju navedene direktive. Ono što posebno izdvajamo kao pozornost, odnosno na što naravno posebno upućujemo vezano za ovaj zakon jest zahtjev za razdvajanjem mrežne djelatnosti prijenosa električne energije od djelatnosti proizvodnje i opskrbe električnom energijom koja se može ostvariti izborom jednog od tri modela ustrojavanja, odnosno restrukturiranja razdvajanjem poduzeća na dva samostalna od kojih je jedan operator prijenosnog sustava TSO, razdvajanjem na dva poduzeća po modelu neovisnog operatora sustava kada sustavom upravlja poduzeće koje nije vlasnik mreže ISO te razdvajanjem po modelu neovisnog operatora prijenosa kada poduzeće ostaje jedinstveno ali tvrtka kćer tog poduzeća ima u vlasništvu mrežu i njom upravlja ITO model. O izboru modela odlučuje vlasnik tvrtke. Za poduzeća koja su prema direktivi 3.rujna 2009.godine bila u okviru vertikalno integriranog poduzeća i obavljala djelatnost prijenosa električne energije moguć je izbor jednog od ova tri modela, dok za nove energetske subjekte koji žele gradit prijenosnu mrežu i postati operator prijenosnog sustava obvezan je TSO model. Što se tiče HEP-a razmatra se vlastito ustrojstvo po modelu neovisnog operatora prijenosa, odnosno ITO modela koji je vrlo sličan modelu razdvajanja na dvije tvrtke tzv. TSO model, s tim što operator prijenosa po ITO modelu ostaje u okviru HEP grupe. U ovom prijedlogu zakona također su predloženi uvjeti za provedbu modela koji jamče neovisnost u dnevnom poslovanju za čije ispunjavanje je odgovorna odgovorna HERA. HERA koja za rad odgovara Hrvatskom saboru trajno mora jamčiti ispunjenje uvjeta pravilnog rada operatora prijenosnog sustava sukladno zahtjevima direktiva bez promjene vlasničke strukture HEP-a. Osnovna sredstva hrvatskog operatora prijenosnog sustava kako će se on ubuduće nazivati jasno se moraju razdvojiti od ostalih dijelova HEP grupe, a radi se o mrežama visokih i u budućnosti kada budu građane europske tzv. električne autoceste najviših napona. Na HEP d.d. je jasno da … sredstva nad kojima se obavlja prijenos te od onih koji pripadaju distribuciji. Što se tiče operatora distribucijskog sustava koji obavlja djelatnost na mrežama niže naponske razine, njegova osnovna sredstva ne moraju se izdvajati iz HEP grupe, ali u dnevnom poslovanju poduzeća moraju imati poslovnu neovisnost od ostalih djelatnosti u okviru grupe. U slučaju da se utvrdi da njegov položaj u HEP grupi onemogućuje razvoj tržišta Vlada može donijeti odluku o izdvajanju osnovnih sredstava operatora distribucijskog sustava na način koji je predviđen u prijenosu. Bitno je naglasiti da svi postupci moraju biti jasni, moraju biti transparentni. Od 2014. godine u Uniji se uspostavlja jedinstveno tržište električne energije na kojem svi sudionici koji obavljaju istu vrstu elektroenergetske djelatnosti imaju ista prava i odgovornosti, tržišta energije ACER i Europska komisija trajno nadziru to tržište. Zakonom nadalje predlažemo donošenje 10-godišnjih i 3-godišnjih planova razvoja te 1-godišnjih investicijskih planova operatora prijenosnog i distribucijskog sustava koje odobrava HERA. Sukladno planovima razvoja, troškova održavanja i rada mreža HERA donosi cijene za priključenje na mrežu te za korištenje prijenosne i distribucijske mreže. Do sada je HERA donosila samo metodologije i davala mišljenje na prijedlog iznosa cijena, a Vlada Republike Hrvatske ih je donosila. Opskrba električnom energijom, također tržišna djelatnost, osim opskrbe koja se pruža kao javna usluga, a to su univerzalna opskrba i zajamčena opskrba. Pravo na univerzalnu opskrbu imaju kupci starosne kategorije kućanstva ukoliko ne žele sudjelovati na tržištu i slobodno izabrati svog opskrbljivača. Pravo na zajamčenu opskrbu imaju svi kupci ukoliko njihov tržišni opskrbljivač prestane s radom. Način provedbe univerzalne usluge i zajamčene usluge određuje se metodologijama koje donosi HERA, a Vlada svojom odlukom određuje elektroenergetske subjekte kojima se utvrđuje obveza pružanja usluge opskrbe električnom energijom koja se obavlja kao univerzalna ili zajamčena. Do donošenja odluke Vlade dosadašnji opskrbljivač kupaca koji imaju pravo na univerzalnu ili zajamčenu opskrbu nastavlja obavljati tu uslugu. Posebno se regulira kvaliteta opskrbe električnom energijom. HER-a je ta koja donosi uvjete odnosno pravilnik o kvaliteti opskrbe električnom energijom. Nadalje, detaljno se određuju obveze opskrbljivača prema krajnjim kupcima. Uvode se odredbe o kupcima iz tarifne kategorije kućanstva pod posebnom zaštitom u okviru univerzalne opskrbe, definiraju se isto tako i područja regionalne suradnje, odnosno promovira se regionalna suradnja u području elektroenergetike i propisuju se prekršajne odredbe odnosno sankcije za one sudionike koji krše propise ali isto tako ugrožavaju tržišno natjecanje u elektro energetskom sektoru. Zaključno. U ovom prijedlogu zakona analogno su implementirani svi zahtjevi trećeg energetskog paketa koji se rezimirajući odnose na kako postupke izgradnje novih proizvodnih kapaciteta kroz sustav odobrenja, iznimno provođenje javnog natječaja, osiguranje razvoja izgradnje elektro energetske mreže, kriterije i postupke za pristup i korištenje prijenosne odnosno distribucijske mreže, nadzor nad sigurnošću opskrbe, tehnička pravila elektro energetskog sustava, razdvajanje djelatnosti prijenosa od djelatnosti proizvodnje i opskrbe električne energije, te na zadatke operatora prijenosnog sustava, razdvajanje i funkcioniranje operatora distribucijskog sustava, dodatne ovlasti i dužnosti HER-e u ovom području i isto tako pravni položaj te zaštitu kupaca električne energije. Zahvaljujem na pažnji i zahvaljujem na provedenoj raspravi na radnim tijelima, odnosno saborskim odborima. Uvažena zamjenice, slažem se ja da treba biti transparentan i onda idemo odmah objasniti hrvatskoj javnosti jasno i glasno kako bi se ovaj zakon trebao zvati ne Zakon o tržištu električne energije, nego Zakon o početku privatizacije i rasprodaje Hrvatske elektroprivrede. I to je činjenica. Sličan zakon je bio i za INA-u, bio za Hrvatske željeznice, za banke, za Hrvatske telekomunikacije i ovo je zakon koji doista vodi prema rasprodaji Hrvatske elektroprivrede. je ona možda u gubicima, možda ne valja uprava. Možda je uprava bivša ili sadašnja dovela do tih gubitaka. Ali to u svakom slučaju ne znači da se Hrvatska mora odreći nacionalnog bogatstva. To definitivno ne znači to. Na sličan način vjerojatno ćemo vrlo brzo imati i Zakon o tržištu vode, Zakon o tržištu šuma pa ćemo se riješiti i Hrvatskih voda i Hrvatskih šuma, a zrak već s obzirom na onu rafineriju u Slavonskom Brodu, ali da opet ja ne bih ušao u određene međudržavne ovako bilateralne odnose suzdržat ću se ja te rafinerije. Inače izuzetno jako smrdi, izuzetno zagađuje zrak ne samo u Slavoniji i Baranji, nego u čitavoj Hrvatskoj. A što se tiče na samom kraju Hrvatske energetske regulatorne agencije baš gordo zvuči ime i prezime te agencije, pa to je smokvin list za ovo što Vlada želi napraviti. Taj smokvin list se pokazao kao pokriće za onaj avašluk i onaj teror nad poskupljenju one cijene toplinske energije gdje su isključene sve jedinice lokalne samouprave. Vi u lancu nemate, ali da ste bili i vi bi bili protiv. Kolega, mi u Ivancu na žalost skuplje se grijemo na drva i plin nego vi koji imate toplanu i ne prigovaramo. Da li žele izvjestitelji odbora uzeti riječ? Izvolite kolega Vinkoviću. Odbor za lokalnu, područnu, odnosno regionalnu samoupravu. Hvala.

Odbor za lokalnu i područnu samoupravu Hrvatskog sabora na 14. sjednici održanoj 23. siječnja 2013. raspravio je ovaj prijedlog zakona. Nakon uvodne riječi predstavnika predlagatelja u kojem je istaknuo da će se donošenjem Zakona o tržištu električne energije stvoriti uvjeti za sigurnu i kvalitetnu opskrbu električnom energijom, električnom energijom, razvoj tržišta, konkurentnost cijena, zaštitu kupaca, učinkovitu proizvodnju i korištenje električne energije, održiv razvoj u sektoru električne energije, te smanjiti negativni utjecaj na okoliš. U raspravi članova odbora istaknuto je pitanje da li ovaj zakon znači liberalizaciju tržišta električne energije, kako će utjecati na cijenu električne energije, odnosno hoće li donijeti nižu cijenu energije za naše građane. Izražena je bojazan da će i dalje cijena električne energije biti visoka i da ovaj zakon neće pridonijeti snižavanju cijene energije. Nakon provedene rasprave Odbor za lokalnu upravu je većinom glasova odlučio predložiti Hrvatskom saboru da usvoji Zakon o tržištu električne energije. Zahvaljujem nisam spomenuo glagoljicu. **Batinić, Milorad Nastavljamo sa raspravom u ime kluba zastupnika. U ime Kluba HNS-a Natalija Martinčević. Izvolite kolegice. Poštovani potpredsjedniče Sabora, uvažene zamjenice ministra sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Evo kao što je uvodno i zamjenica ministra istaknula mi pravni okvir energetskog sektora Republike Hrvatske moramo nužno i u kratkim rokovima uskladiti s pravnom stečevinom EU. To je naravno vezano i uz samoprocjenu EU koja je funkcioniranje tržišta električne energije u Hrvatskoj ocijenila kao netransparentno i dobrim dijelom netržišno i stog se i razloga Hrvatska sa zatvaranjem Poglavlja 15. u pretpristupnim pregovorima obvezala implementirati novi energetski paket u rokovima u kojima to moraju učiniti i ostale članice EU. To je naravno jedan od ciljeva, a drugi ciljevi su svakako osiguranje sigurne i kvalitetne opskrbe energijom, razvoj tržišta električne energije, konkurentnost cijena, zaštita kupaca, učinkovita proizvodnja i korištenje energije i naravno osiguranje zaštite okoliša. Prije nekoliko mjeseci donijeli smo Zakon o energiji kao krovni zakon za čitav energetski sektor, a ovim zakonom utvrđujemo i okvire i jasna pravila vezana uz tržište električne energije. Jasna je i činjenica da pojedini pravni instituti te predložena zakonska rješenja predstavljaju poprilične novine u organizaciji i funkcioniranju elektroenergetskog sektora i to i za energetske subjekte i za nadležne institucije i u konačnici i za kupce. interesi RH u ovom području su jasni. To je prije svega osiguravanje dostatne proizvodnje i isporuke električne energije kako za građane tako i za poslovanje i razvoj gospodarskih subjekata. I ono što je naravno najvažnije po realnim cijenama. Ono što ovaj zakon određuje su bitna pitanja vezana uz buduću organizaciju i razvoj tržišta te odnos sudionika na elektroenergetskom tržištu. Naime, tržište električnom energijom u EU trebalo bi profunkcionirati 2014. godine kada će se slobodno moći birati između opskrbljivača električnom energijom u EU. Što naravno otvara mogućnost i da opskrbljivači iz EU mogu na tržištu RH kupovati energente. konkurentna cijena električne energije s jedne strane i sigurna i pouzdana opskrba električnom energijom s druge strane glavni su interesi Hrvatske, a da bi ih ostvarili trebamo prilagoditi i zakonsku regulativu, ali zapravo što je najvažnije poslovanje i način rada našeg elektroenergetskog sektora. Ovaj zakon nadalje određuje vrlo važna pitanja obveze javne usluge. Kod javne usluge je jasno određeno da postoji obveza pružanja javne usluge opskrbe električnom energijom koja se provodi kao univerzalna usluga, a kojom se osigurava pravo kupaca iz kategorije kućanstva na javnu uslugu opskrbe električnom energijom propisane kvalitete kao i pravo na jednaku cijenu na cijelom području RH. Dakle, Dakle, time se štiti pravi kupac u slučajevima kada ne može utjecati na nastale okolnosti i kada gubi opskrbu. Do toga može doći u slučaju kada opskrbljivač više nije u mogućnosti opskrbljivati krajnjeg kupca sukladno ugovoru o opskrbi zbog eventualnog stečaja, insolventnosti, poremećaja na tržištu električne energije a to su sve realne opasnosti koje nosi otvoreno tržište. Ovim se zakonom također osigurava i zaštita ugroženih kupaca i sprječava pojava tzv. energetskog siromaštva. Ugroženi kupci imaju pravo na opskrbu u skladu sa odlukom nadležnog tijela za socijalnu skrb. Zbog cijene energenata naši su građani se našli naravno pod velikim udarom i to nešto iz objektivnih okolnosti na koje mi kao država ne možemo utjecati a to je naprosto činjenica da cijene energenata u svijetu rastu no ponajviše zbog jedne neodgovorne politike koja se svih ovih godina nije niti na koji način suočila s problemom i pokušala ga riješiti. I upravo zbog tog udara na naše građane ovaj zakon predviđa zaštitu naših najugroženijih građana. Ovdje je važno napomenuti i da javna usluga se mora pružati na nepristran, transparentan i lako provjerljiv način. Vlada Republike Hrvatske obvezna je obavijestiti Europsku komisiju o svim mjerama odrađenim u pogledu obveze javne usluge uključujući i zaštitu krajnjih kupaca. HERA pak je s druge strane dužna s predstavnicima udruga za zaštitu potrošača provesti konzultacije vezano uz donošenje odluke o iznosu tarifnih stavki, odnosno cijena za pojedine elektroenergetske djelatnosti koje se obavljaju kao javna usluga. Uz univerzalnu uslugu postoji zajamčena opskrba električnom energijom, a ona opskrbljuje krajnjeg kupca električnom energijom bez posebnog zahtjeva krajnjeg kupca u slučaju izlaska njegovog opskrbljivača s tržišta električne energije ako krajnji kupac ne može utjecati na nastale okolnosti i na taj način bez zaštite gubi opskrbu. Postupak izlaska problematičnog opskrbljivača s tržišta električne energije neovisno o obliku njegova izlaska propisuje se pravilima organiziranjima tržišta električne energije. Drugi dio koji regulira ovaj zakon su tržišne djelatnosti koje uključuju proizvodnju električne energije, trgovinu električnom energijom i opskrbu krajnjih kupaca. Oni se odvijaju prema pravilima kojima se uređuju tržišni odnosi gdje se slobodno dogovaraju ili ugovaraju količine i cijene isporučene električne energije. Ciljevi su naravno i prije svega zadovoljenje potreba kupaca ali i postizanje sigurne, pouzdane i kvalitetne opskrbe električnom energijom uz naravno poštivanje načela tržišnog natjecanja i jednakopravnog položaja svih subjekata na tržištu. Tu je važno podvući da zakon jasno određuje da distribucija i prijenos električne energije ostaju regulirane djelatnosti, opskrba i proizvodnja električne energije postaju tržišne djelatnosti. I tu dolazimo do ključnog momenta, a to je da se električna energija neće kupovati od elektrana koje su nekonkurentne nego će se potražiti jeftiniji izvori električne energije na tržištu EU dok će prijenos električne energije ostati pod kontrolom i nadzorom države. I naravno dolazimo do neizbježnog pitanja restrukturiranja HEP-a. Zakon navodi da će tvrtka moći sama odlučivati o organizacijskom modelu ustroja operatera prijenosnog sustava. Izabranim modelom HEP predlaže na koji način planira organizirati svoju djelatnost te traži certificiranje HERA-e a koja će za taj model tražiti odobrenje Europske komisije. Kod pozitivnog odgovora Europske komisije HERA donosi odluku i aktivno prati proces restrukturiranja koji mora završiti u roku od 12 mjeseci od dana donošenja ovog zakona. Jučer smo na Odboru za gospodarstvo imali prilike čuti dosta pritužbi vezanih uz odabir modela što me moram priznati dosta zbunilo obzirom na činjenicu da je ovaj proces trebao započeti još 2009. godine. HDZ-ova vlada se mogla odlučiti za koji god model želi, mogla ga je primijeniti, imali su dakle pune dvije godine da izaberu model i da restrukturiraju HEP. Međutim kao i obično nisu učinili ništa. možda još vezano za rokove, važnost rokova u pripremi ove rasprave za zakon došla sam do podatka da Europska komisija itekako prati i sankcionira ove rokove i primjenjuje visoke kazne pa tako evo naši susjedi Slovenci već plaćaju tisuća eura dnevno po direktivi zbog kašnjenja, a Poljska čak 80 tisuća eura. Tako zaključno ovim će se zakonom stvoriti uvjeti za sigurnu i kvalitetnu opskrbu električnom energijom, osigurat će se razvoj tržišta i konkurentnost cijena ali ono što je najvažnije osigurat će se zaštita kupaca i stoga će Klub HNS-a ovaj zakon podržati. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Zahvaljujem. Imamo dvije replike. Prvi se prijavio Dinko Burić. Izvolite kolega. Zahvaljujem. Poštovana kolegice, govorili ste o tome kako je na odboru za gospodarstvo prema nekoliko vrlo važnih pitanja, evo to je točno, ali evo u izvješću koje smo dobili vidljivo je da je postavljeno još jedno vrlo bitno pitanje a to je činjenica dakle pitanje vlasništva trafostanice i činjenica su u dobrom dijelu slučajeva izgradnja tih trafostanica financirale jedinice lokalne uprave i samouprave. Iste su predane na gospodarenje HEP-u i sad ono što su općine i gradovi i tako u ovako visoko centraliziranoj državi sa ono malo sredstava isfinancirali. Sad predajemo HEP-u i dovodimo a to je prvi korak prema onome što je rekao kolega Vinković. Dolazimo u poziciju da će to završit u nečijim tuđim rukama. Ovo je samo jedno od pitanja koja se otvaraju o ovome. Bit će tijekom naših rasprava i drugih pitanja, ali kad ste spomenuli Odbor za gospodarstvo i raspravu na njemu, evo ja vam želim ukazati i na ovu vrlo važnu činjenicu koju treba ovdje raspraviti. O ostalim pitanjima ćemo tijekom daljnje rasprave. Hvala. Imamo odgovor na repliku. Izvolite kolegice Martinčević. **Martinčević, Natalija (HNS)** Pa evo samo kratko. I taj model je odabran upravo iz razloga što taj model najbolje štiti interese i što najbolje štiti javno dobro RH i upravo primjenom ovog modela se neće omogućiti da se HEP privatizira. To je i cilj i smisao ovoga da nam se ne bi desilo, upravo ono što se desilo sa Inom da se izdvojio Plinacr nakon toga se omogućila privatizacija Ine i nakon toga se omogućilo da Ina završi u rukama Mađarskog MOL-a koji sada zapravo upravlja najvećom nacionalnom kompanijom. Ovaj zakon upravo to onemogućuje.

istina, da, ali dobro imamo još dosta do kraja rasprave pa ćemo i to razjasnit. Ma evo samo replika na ovo, rekli ste da imamo vrlo kratak rok pa da zato donosimo ove zakone po hitnom postupku. Treći paket energetske regulative usvojen je na tijelima EU 13. Srpnja 2009. Godine. Sada smo siječanj, kraj siječnja 2013. Dakle imali smo dovoljno vremena. Na radnoj skupini bilo je obećano da zakon neće ići u hitnoj proceduri nego da će ić po normalnoj proceduri. Spomenuli ste ostale članice EU koje su to napravile pa zato moramo i mi. Radna grupa za pravna pitanja Euroelektrika provela je istraživanje o stanju primjene trećeg paketa u državama članicama EU a istraživanjem je između ostalog obuhvaćena i Hrvatska. rezultat tog provedenog istraživanja objavljen je u ožujku 2012. Godine i pokazuje da ipak velik broj država još uvijek nije udovoljio zahtjevima direktive 2009./72. Kroz EC tj. trećeg trećeg paketa. Dakle evo ne stoji baš da su svi u tom unutra. Poljska i Slovenija jeste plaćaju penale ali morali bismo si postavit pitanje zbog čega uopće netko plaća penale. Vjerojatno zbog toga što mu je stalo do interesa svoje vlastite energetskih zakona za razliku od nas koji evo brzamo pa sve stavljamo u paket EU i samo još jedan detalj. Napomenuli ste da će ovo koristiti, da se neće kupovati struja od elektrana koje nisu konkurentne, dakle da se više neće kupovati skupa struja ali ćemo o tome vjerojatno o HEP-u i kupovanju malo kasnije. Hvala. Hvala. Imamo odgovor na repliku. Izvolite kolegice Martinčević. Mi imamo zakonske rokove u kojima moramo prilagoditi našu zakonsku regulativu sa pravnom stečevinom EU. To je nešto na što smo se obavezali kada smo se uključili u naše pregovore, kada smo zaključili poglavlja 15 u pretpristupnim pregovorima i to je nešto što moramo ispoštovati. Kako druge države poštuju, neke poštuju, neke ne poštuju, one koje ne poštuju, plaćaju penale to sam ja navela u svojoj raspravi. Ako vi smatrate da je zaštita interesa države na način da se plaćaju penali, a da se na kraju opet mora to prihvatiti, ja mislim da to nije pravi put. Zahvaljujem. U ime Kluba zastupnika SDP-a Mirela Holy. Izvolite kolegice.

Mislim nije mi važno, ali nije to se veće nekoliko puta događa da se netko. Gospođa Jadranka je rekla drugi ste na redu. **Batinić, Milorad (HNS)** Ja ću prenijeti tajnici plenarne sjednice. Međutim ja sam dobio ovakav raspored na stol i vidim da je u računalu dr.sc.

Nije točno, evo tu je popis. Mislim da nema osnove za prigovor kolega Vukšić. Oprostite još jednom kolegice Holy, nastavite. Izvolite. Na samom početku izlaganja o Konačnom prijedlogu Zakona o tržištu električne energije u ime kluba SDP-a želim reći da će klub SDP-a podržati donošenje ovog zakona kojem se domaće zakonodavstvo usklađuje sa EU direktivama iz tzv. 3. Europskog energetskog paketa. Nažalost ovo usklađivanje činimo s velikim zakašnjenjem jer je RH prilikom privremenog zatvaranja pregovaračkog poglavlja 15 koji pokriva energetiku obećala da će domaće zakonodavstvo uskladiti s 3. Europskim energetskim paketom do ožujka 2011.godine. dakle kasnimo gotovo dvije godine i u ove dvije godine nismo učinili ništa senzacionalno čime bismo mogli opravdati ovo kašnjenje. Sva sreća da zbog ovog kašnjenja ne moramo plaćati penale, ali rokovi u kojima ćemo plaćati penale ukoliko ne učinimo vidljive pomake u smislu potpune implementacije direktiva iz područja energetike, a koje financijski nisu nimalo bezazlene nam se opasno približava. U tom smislu u klubu SDP-a smo uvjereni kako bi bilo iznimno neodgovorno ne podržati donošenje ovog zakona iako s njegovim sadržajem i nismo uvijek potpuno zadovoljni. Zbog čega imamo određene rezerve prema tekstu ovog konačnog prijedloga zakona? Tekst ovog zakona je vrlo kompliciran rekli bismo neprohodan čak i za pravnike koji ujedno ne posjeduju određena predznanja iz područja elektroenergetike, a zakoni bi trebali biti razumljivi ne samo pravnicima već i prosječno obrazovanim građanima i građankama Hrvatske. Kompliciranost zakona ne proizlazi samo iz prilično mehaničkog preuzimanja sadržaja EU direktiva već iz prilično nerazumljive činjenice da je predlagatelj zakona Ministarstvo gospodarstva u konačnom prijedlogu zakona odlučilo zadržati sva tri predložena modela iz EU direktiva odnosno da se ministarstvo iz nama nejasnih razloga nije nedvojbeno odlučilo za ITO, ISO ili TSO model, razdvajanja prijenosa od vertikalno integrirane kompanije. Ministarstvo je u zakon utrpalo sva tri modela što je bez ikakve sumnje prouzročilo nemale probleme timu koji je pisao zakon jer je slijedom tog odsustava konačne odluke o odabiru za Hrvatsku najprihvatljivijeg modela tekst zakona morao predvidjeti tri različita scenarija budućeg hrvatskog tržišta el.energije. Nažalost, zbog kompleksnosti problematike došlo je do određenih neusklađenosti u pojedinim člancima zakona koji moraju antipicirati odnosno predvidjeti sve tri varijante jer u pojedinim odredbama zakona suprotno najavama predlagatelja predviđa se odabir TSO, a ne ITO modela koji HEP favorizira. Gdje je to vidljivo? To je vidljivo u prijelaznim i završnim odredbama prijedloga zakona konkretno u članku 76.stavku 6.u kojem se stvara dojam da se država odlučila za TSO model a ne za ITO model što su sve kolegice i kolege koje su slušale i slušali izlaganje predstavnika predstavnika i predstavnica ministarstva na odborima imali priliku saznati kao o odabranom modelu. S obzirom na činjenicu da zakon omogućava odabir bilo kojeg od tri modela izdvajanja HEP zašto je onda u ovom članku i stavku antipicirano preimenovanje u tvrtku HOPS d.o.o. je to onda zapravo znači da odabran model TSO ne ISO ili ITO. U suprotnom bi u nazivu trebalo pisati nezavisni hrvatski nezavisni operator prijenosnog sustava ISO ili nezavisni operator prijenosa ITO. S obzirom na činjenicu da ovu raspravu slušaju, pitanje je, i gledaju građani i građanke Hrvatske koji u energetici 3. Europskom energetskom paketu i predložen europskim modelima znaju vjerojatno puno manje od mene, a ja nipošto nisam energetski obrazovana osoba, sigurna sam da im je apsolutno nerazumljivo ITO, ISO, TSO model znači i kakve će implikacije na hrvatski elektroenergetski sustav imati odabir kojeg od ponuđenih modela. ITO, ISTO i TSO modeli su načini na koje države članice EU mogu odvojiti mrežne djelatnosti dakle prijenos el.energije od proizvodnje el.energije. razlog zbog kojeg EU inzistira na tome da europske države odvoje prijenos od proizvodnje ukidanjem monopola nacionalnih energetskih kompanija koji u velikoj većini europskih država onemogućavaju liberalizaciju tržišta el.energije jer na taj način štite svoje privilegirana monopolističke pozicije. Odvajanje mrežnih djelatnosti od proizvodnje je ključni korak koji vodi prema uvođenju tržišnih principa na od 2015.godine zajedničko elektroenergetsko tržište Europe jer omogućava da svi proizvođači el.energije pod jednakim uvjetima po istoj cijeni bez opstrukcije i diskriminacije ostvare pristup mrežnim djelatnostima koji u Hrvatskoj trenutno kontrolira HEP. Ovo je posebno važno za proizvođače el.energije iz obnovljivih izvora koji su se diljem Europe susretali sa opstrukcijama nacionalnih energetskih kompanija koje nisu željele da im novi igrači malo po malo uzimaju po dio, smatraju i smatrali su njihovog kolača. EU putem 3. Europskog energetskog paketa državama članicama omogućava da odvajanjem mrežnih od proizvodnih djelatnosti uđu odabirom jednog od tri ponuđena modela. Stoga je zainteresiranost stručna javnost od predlagatelja Ministarstva gospodarstva očekivala opravdano da se ministarstvo kao predstavnik države, a jedino država može utvrditi strateški interes i kao krovni državni strateg odlučiti se za model koji je najbolji za Hrvatsku, jasno odredi i odabere jedan od tri ponuđena modela. Nažalost, ministarstvo to nije učinilo nego je odlučilo iz nama potpuno nejasnih razloga odluku o odabiru modela prepustiti HEP-u dakle trgovačkom društvu čiji se monopol implementacijom 3. Europskog energetskog paketa nastoji suzbiti ili u potpunosti razbiti. No ukoliko HEP ne uspije na vrijeme izvršiti odvajanje operatora prijenosnog sustava iz HEP-a po bilo kojem modelu sankcije će snositi RH, a ne HEP, a time će političku odgovornost za to snositi ministar gospodarstva i MING-o a ne HEP i gospodin Koračević. Stručnoj javnosti poznato je da HEP favorizira ITO model što iz pozicije interesa trgovačkog društva apsolutno razumljivo jer uz pomoć tog modela HEP će sačuvati najveći utjecaj na mrežne djelatnosti odnosno njihovu kontrolu. Zašto? ITO model je model neovisnog operatora prijenosa koji podrazumijeva da HEP u roku određenom ovim zakonom mijenja izjavu o osnivanju HEP OPS-a provodi dokapitalizaciju unosom u temeljni kapital stvari i prava u vezi prijenosne mreže i osigurava druge uvjete neovisnosti koje nadzire i odobrava HERA kao regulator. Drugim riječima, ovim modelom operator prijenosa ostaje pod kapom HEP grupe, model je administrativno najkompliciraniji i zahtijeva stalnu kontrolu regulatora za šta kod nas postoji opravdana sumnja da HERA zbog svih ostalih zadaća koje ima prema Zakonu o energiji i Zakonu o HERA-i neće biti u stanju provoditi. Ovaj model je jedino uspješno od svih članica koje su odabrale ITO model implementirala Austrija i to uz velike poteškoće, iako se radi o vrlo dobro organiziranom sustavu i državi što Hrvatska još uvijek nažalost nije. Ostale države koje su se odlučile za ITO model imaju velikih problema s implementacijom, a neke već danas zbog toga plaćaju penale poput Bugarske. Drugi model je TSO model, odnosno model vlasničkog razdvajanja operatora prijenosnog sustava koji podrazumijeva sljedeće. U roku predviđenom ovim zakonom HEP provodi dokapitalizaciju, unosi HEP OPS stvari i prava u vezi s prijenosnom mrežom. Drugi korak je da udjel u HEP OPS-u prelazi na Republiku Hrvatsku. Novi i jedini vlasnik operatora prijenosa sustava Republika Hrvatska mijenja tvrtku društva u HOPS, Hrvatski operator prijenosnog sustava pa u roku predviđenom zakonom HEP i operator prijenosnog sustava sklapaju ugovor o preuzimanju obveza HEP d.d. u vezi s prijenosnom mrežom. Ovaj je model odabran od strane velikog broja članica Europske unije i do sada se pokazao najboljim u praksi. Ono što je ključno za ovaj model jest to da država kroz novo društvo u isključivo njenom vlasništvu čuva svoj prirodni monopol i otklanja mogućnost privatizacije, a na taj je način RH i odvojila transportni sustav plina od INA-e što se pokazalo iznimno uspješnim. Hrvatska je u plinskom biznisu primijenila TSO model koji se pokazao uspješnim, imamo iskustvo u njegovom implementaciji pa se postavlja opravdano pitanje zašto isti uspješni model ne primijenimo i na tržište električne energije. Ovo je prema našem sudu model koji najbolje čuva javni interes Republike Hrvatske. Treći model je ISO model, odnosno model neovisnog operatora prijenosa sustava koji podrazumijeva da HEP u roku predviđenom zakonom osniva društvo HEP prijenosna mreža i u temeljni kapital unose se stvari i pravo u vezi s prijenosnom mrežom. U drugom koraku udjel HEP u HEP OPS-u prelazi na RH nakon čega novi i jedini vlasnik RH mijenja tvrtku društvo u neovisni operator prijenosnog sustava. U roku predviđenim ovim zakonom HEP i HEP prijenosne mreže sklapaju ugovor o prijenosu obaveza HEP d.d. u vezi s prijenosnom mrežom, a HERA nadzire i odobrava komercijalne i financijske odnose HEP d.d. i HEP prijenosne mreže d.o.o. I kod ovog modela operator ostaje pod kontrolom HEP-a a kontrolu nediskriminacijskog načela pristupa mreži provodi HERA kao regulator. Ovaj model je u Europi koliko je meni poznato do sada implementirala jedina Grčka, ima dosta velikih problema i čini mi se da je sadašnja situacija tako da se spremaju na privatizaciju mrežnih djelatnosti. Odabir modela je iznimno važan jer o njemu ovisi hoće li u budućnosti Hrvatska zadržati kontrolu nad strateškim prirodnim monopolom koji se zove prijenos električne energije. Naime, ukoliko prijenos ostane u okviru HEP grupe i ukoliko jednog dana jedna buduća Vlada pod pritiskom EU ili zbog nekog drugog razloga odluči privatizirati HEP može nam se lako dogoditi da država izgubi strateški prirodni monopol što bi predstavljalo nenadoknadivi gubitak, pa gotovo izdaju nacionalnih interesa. Naime, ne smijemo zaboraviti da su prijenosnu mrežu svojim sredstvima gradile generacije hrvatskih građana i građanki i da je to kapital s kojim se jednostavno ne smijemo kockati. Također državi mora biti od ključnog interesa da omogući jednaki pristup prijenosnoj mreži svim subjektima bez obzira radi li se o HEP-u ili o privatnim domaćim ili stranim investitorima da ulaze u energetske projekte, da razvijaju tržište električne energije jer je zadovoljavanje energetskih potreba stanovništva jedna od ključnih strateških obaveza U tom smislu apeliramo na Vladu Republike Hrvatske da pokaže maksimalnu ozbiljnost i dugoročno zaštiti strateške energetske interese Republike Hrvatske. I na kraju, upozoravamo na još dvije nelogične odredbe u zakonu, na članak 11. stavak 8. iz kojeg nije jasno zašto se uvodi pravo prvokupa električne energije iz obnovljivih izvora za razdoblje od 25 godina jer poticaji traju 14 godina, a s obzirom na činjenicu i da se uvodi burza električne energije ova odredba predstavlja narušavanje tržišnog natjecanja i bilo bi mudro da ju Vlada korigira svojim amandmanom na ovaj prijedlog zakona. Također, u članku 77. stavku 1. za opskrbu krajnjih kupaca iz kategorije kućanstva trenutačno je zadužen HEP ODS. Novim zakonom on ne smije vršiti opskrbu kupaca pa treba odrediti rok do kojeg mu se to dopušta, odnosno do kada će Hvala vam lijepa. Ovo je jedno od najzanimljivijih rasprava koju smo čuli u mandatu ove kukuriku Vlade. Nadam se da ovo nije bio vaš oproštajni govor u ime kluba SDP-a jer je kako se to kaže labuđi pjev vašeg članstva u SDP-u. Ako je ovo stav kluba onda je ovo vrlo znakovita vrlo znakovita rasprava koja zorno pokazuje hrvatskoj javnosti kakvi odnosi vladaju unutar vladajuće koalicije kad je u pitanju SDP i HNS. Ovo je resor koji pokriva HNS, Ministarstvo gospodarstva. Jako me zanima gospođice Holy kakvo će bit glasovanje zastupnika SDP-a kad se bude donosio ovaj zakon jer poslije svega što ste vi rekli ovo je prava oporbena rasprava. Ukazali ste na sve ono što će i sve oporbene stranke reći. Da ne bude u skladu s onom bivšeg predsjednika Sabora, postoje mnogi političari koji se često ne slažu s vlastitim mišljenjem, baš će zanimat hrvatsku javnost da li ćete nakon ovakve rasprave podići ruku za ovaj zakon ili ćete biti protiv. Ako budete dosljedni i budete protiv ovoga onda ćete bit na tragu onoga na što oporba upozorava. Opasnost ovog zakona je upravo u tome da je prvi korak ka privatizaciji HEP-a. Budite dosljedni pa nas razuvjerite, a ovo je još jedan dokaz da ovaj Zakon, ovako važan zakon nikako ne smije ići u hitnu proceduru ni u kojem slučaju. Živi bili pa vidjeli kako ćete glasovat kad se bude o ovome. Poštovani kolega, čini mi se da niste baš dobro slušali moju raspravu barem ne od početka. S obzirom da sam ja na samom početku rasprave rekla da će klub SDP-a podržati donošenje ovog zakona ja ću podržati donošenje ovog zakona zato što bi bilo jako neodgovorno da u ovom trenutku ne podržimo zakon kojim se usklađujemo sa trećim europskim energetskim paketom. Ja nemam običaj mijenjati svoje mišljenje ovisno o situaciji da li sam u oporbi ili na poziciji. Na žalost većina političara u Republici Hrvatskoj to ima običaj raditi. Ali u ovom trenutku bez obzira na manjkavosti zakona, a najvećim, manjkavost ovog Zakona je što su u njega ugurana sva tri modela. Ja nemam apsolutno ništa protiv da se država odluči i za ITO model. Možemo pogriješiti u nekim stvarima, možda i nećemo pogriješiti. Ja ne znam, ja nisam dovoljno energetski stručna u tom području. Ali mislim da nije u redu da država prepušta odluku o tome HEP-u. Ja se nadam da ćemo odabrati najbolji mogući model. Svaki od tih modela ima svoje slabosti i nedostatke. Na Vladi Republike Hrvatske je da donese konačnu odluku. **Batinić, Milorad (HNS)** Zahvaljujem. Sljedeća replika Zoran Vinković. Izvolite kolega Vinković. Hvala vam Mirela čitao sam negdje jedan članak pa ne znam jesu li mediji to krivo prenijeli, ali upravo gdje ste pričali o ovom zakonu da je to otprilike negdje na tragu austrijskog modela koji se nije pokazao dobar. I čitava ova vaša rasprava je bila usmjerena praktično protiv ovog Zakona. Sad ja ne znam vrlo često održavam osobnu higijenu. Smatram da mi nisu baš Eustahijeve tube zatvorene i da ja vrlo dobro čujem. I ovo je doista i ako ste to doista govorili u ime Kluba zastupnika SDP-a onda je očigledno jedna … …/Upadica Batinić: Kolega Vinkoviću na što replicirate? Ovo nije replika što govorite./… Haj mi vi objasnite šta je to? …/Upadica Batinić: Pa proučite Poslovnik. Na što replicirate? Na koji navod?/… Dakle, ovo je isključivo na cjelokupno izlaganje. Molim da mi malo zaustavite vrijeme vratite nazad. Dakle, ovo je jedan stav opozicije u Hrvatskom saboru. I ono što je kolega Burić rekao i ovo što sam ja rekao odmah na početku. Ovaj zakon nije nikakav Zakon o tržištu električne energije. Ovo je Zakon o privatizaciji i rasprodaji Hrvatske elektroprivrede i o toj rasprodaji neće odlučivati Hrvatski sabor, neće odlučivati niti jedan hrvatski građanin nego isključivo Vlada Republike Hrvatske. I to je vama jasno. S druge strane i upozorili smo na to. Ovaj zakon neće donijeti smanjenje cijene električne energije, nego će naprotiv donijeti ne ukidanje monopola

Poštovani kolega, ovo nije Zakon o privatizaciji HEP-a. Šta će se dalje događati ovisit će ne o ovoj Vladi nego vjerojatno o nekim drugim Vladama koje će doći nakon ove Vlade. Ja se nadam da će to biti ista Vlada Republike Hrvatske i ja se nadam da će Vlade Republike Hrvatske uvijek odgovorno štititi interes Republike Hrvatske. A s obzirom da imate određene opservacije na, kritičko razmišljanje o pojedinim aspektima zakona koje sam ja iznijela u ime kluba SDP-a vas želim informirati da je predsjednik stranke rekao da ne želi da zastupnici iz kluba i zastupnice iz kluba SDP-a u Hrvatskom saboru raspravljaju na način na koji su raspravljali do sada klubovi i zastupnici vladajućih stranaka, odnosno da želi da ne dižemo dižemo lovorike na određene zakone, nego da imamo jedan realni stav oko onoga o čemu se raspravlja. Ja se nadam da sam ja o ovom prijedlogu zakona raspravljala realno. Ali ponavljam, klub SDP-a će podržati ovaj prijedlog zakona zbog toga što bi bilo izrazito neodgovorno za strateške interese države da u ovom trenutku ne donesemo ovaj Zakon. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Sljedeća replika Natalija Martinčević. Izvolite kolegice Martinčević. Pa uvažena kolegice Holy uistinu ste toliko iznapadali ovaj zakon da stvarno ne znam što će ostati oporbi za argumentaciju. Lijepo je da slušate vašeg predsjednika to je stvarno krasno. Ja mislim da ste u ovoj raspravi okrenuli pilu naopako. Govorili ste o tome da TSO model je model koji je jako uspješno primijenjen na primjeru INA-e. Pa na primjeru INA-e je upravo ono što se nama ne smije dogoditi, a to je da izdvojimo prijenose, distribuciju, da ostavimo tvrtku koju će onda neka HDZ-ova ili ne znam čija Vlada privatizirati. To je upravo ono što se ne smije dogoditi. A ITO model je model koji to štiti, da se to ne može i ne smije dogoditi. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo odgovor na repliku. Izvolite kolegice Holy. viđenje tog problema se može gledati na različite načine. Ovako da nismo izdvojili PLINACRO iz INA-e bi nam se dogodilo da smo i PLINACRO privatizirali jer bi mi INA-u tako i onako privatizirali. Vi to vrlo dobro znate. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala lijepa. Ovime smo iscrpili replike. Hvala vam **Vinković, Zoran (HDSSB)** Zahvaljujem. Pa evo u duhu tolerancije u ovom Hrvatskom saboru evo ja vam savjetujem da sastavite oba kluba zajedno i da dogovorite. Milorad (HNS)** Kolega Vinkoviću sjednite molim vas. Kolega Vinkoviću prema Poslovniku ja vam preporučam da to kažete u pauzi. Nastavljamo, kolega Vinkoviću sjedite, oduzimam vam riječ. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. U ime kluba Hrvatskih laburista Branko Vukšić. Izvolite kolega.

poštovana zamjenice ministra i suradnice, poštovane kolegice i kolege. Nije problem da se donese zakon na vrijeme, zakon treba donijeti na vrijeme, nego ne smije se donijeti ovakav zakon. Evo, kao uvod. Uvjeren sam da ovaj zakon, Zakon o tržištu električne energije neće ući u povijest ma kako kompliciran bio, ma kakve god skrivene, prikrivene ili sve teže u to vjerujem časne namjere u njemu bile. No bez ikakve dvojbe šef ekipe koja stoji iza ovog zakona jučerašnjom se izjavom izborio da u ovo produljeno tranzicijsko doba bude upamćen. Ta mi je izjava bacila pravo svjetlo ne samo na Zakon o tržištu električne energije već na sve što Vlada Zorana Milanovića radi. Gospodin Vrdoljak, Ivan a ne Antun, da ne bi bilo zabune, rekao je pred okupljenim poslodavcima, tajkunima, menadžerima, a predvodio ih je Ivica Mudrinić čovjek koji je bez posljedica divljom gradnjom oskrnavio otok Žut, Ivan Vrdoljak se srcedrapateljno obratio dičnom skupu zahvaljujem vam što nam dajete plaću i što hranite svoje djelatnike. Skandalozno! Tajkuni hrane svoje ne radnike već pazite djelatnike, da nema njihove dobrote, da se toliko ne odriču razni Mudrinići, Todorići, Tedeschi pocrkali bismo od gladi. Dobro stvaraju samo kapitalisti. Po Vrdoljaku radnici su, oprostite djelatnici, crvene peronospore, nametnici, uši beskorisne koje širokogrudni tajkuni hrane. Jedna od najskandaloznijih izjava u 22 godine hrvatskog višestranačja tjera na oprez i kada se iščitava ovaj Zakon o tržištu električne energije. Sada više ne sumnjam već sam siguran da je ovaj zakon uvod, predigra za rasprodaju HEP-a pod izlikom da se zakon donosi u cilju što boljeg definiranja javne usluge, što veće sigurnosti opskrbe električnom energijom u cilju liberalizacije tržišta električne energije i zaštite kupaca naročito onih malih na čija leđa je svaljen gotovo sav teret krize. Ali se ministar Vrdoljak zahvaljuje na dobročinstvu skrnavitelju otoka Žuta koji bi da ovo naše društvo počiva na etici trebao ostati bez svih društvenih funkcija. No, bajoslovno plaćenim menadžerima i tajkunima je sve dopušteno jer zbog svojega velikog srca hrane kao da smo doista u robovlasničkom sustavu svoje djelatnike. Iako se zakon donosi, piše u njemu, kako bi se razdvojila mrežna djelatnost prijenosa električne energije od djelatnosti proizvodnje i opskrbe električnom energijom i to po jednom od tri modela. Prvi je sustav neovisnog operatora prijenosa uspostavljen kao neovisno društvo … /Govornik se ne razumije./… odvojeno od vertikalno integriranog subjekta tvrtke konkretnije HEP-a. Ali i dalje u vlasništvu HEP-a. Drugi je model neovisnog operatora sustava NOS ili ISO NSOS uspostavljen kao neovisno društvo koje obavlja djelatnost transportnog, odnosno prijenosnog sustava pri čemu objekti prijenosne mreže ostaju u vlasništvu HEP-a. Treći model je operator operator prijenosnog sustava OPS ili TSO uspostavljen kao društvo koje obavlja djelatnost operatora prijenosnog sustava i ima u vlasništvu objekte prijenosne mreže. A to pretpostavlja vlasničko i funkcionalno razdvajanje djelatnosti prijenosa od djelatnosti proizvodnje i opskrbe struje. Komplicirano, ali sve je u jednu svrhu – rasprodaja HEP-a bez obzira koji model. Pojasnit ću kasnije. Prevedeno na razumljiv laički nestručni jezik u zakonu su ponuđena tri modela a jedan će odabrati ne država već HEP. Koji je to model? Kažu NOP ili ITO sustav koji je najkompliciraniji ali je za djelatnike hvala gospodinu Koračeviću što ih zbog velikog srca hrani, dakle taj je sustav laburistički rečeno bolji za radnike, odnosno sindikate i radnike povoljniji. Koliko toliko sigurniji. Jučer se na Odboru za gospodarstvo čuo i komentar tako nam je u državi jer sindikati odlučuju o poslovanju. No, odlučili su sindikati nećete vjerovati i u Njemačkoj i u Francuskoj i u Austriji i u Češkoj. Tamo se u tvrdom kapitalizmu naspram ovog našeg socijalizma isprepletenog po tumačenjima tajkuna komunističkim navadama radnicima dopušta da utječu i na poslovanje, na odlučivanje, na podjelu barem djela profita. I nitko im ne predbacuje da ih kapitalisti kao kakve trutove hrane. Naročito radnike tako ne bi trebali tretirati političari koji pripadaju nekakvom nekakvom istina papirnatom socijaldemokratskom političkom spektru. Država kao što vidite diže ruke od odlučivanja. Nije čak spremna u zakonu jasno reći za koji se model restrukturiranja elektroenergetskog sustava opredjeljuje. Spušta odluku na nižu razinu, na nadzorni odbor. Ovaj put Vlada ne preuzima odgovornost mada je i dalje nije sporno kukuriku koalicija pobijedila na izborima. Čemu zapravo sva ta zamršena terminologija, komplicirani modeli i dugi procesi? Kako bi se kažu liberaliziralo tržište, kako bi se omogućila prava istinska konkurencija u proizvodnji i opskrbi električne energije. Jer će poslužimo se još jednom neoliberalnom zamkom slobodno tržište omogućiti niže cijene. Istina je drukčija. Ulaskom u EU struja će postepeno poskupjeti jer ju Vlada više neće moći tretirati kao socijalni faktor. EU ne dopušta poticaj za struju zbog tržišta, zbog konkurencije ali nakon što se usvoji Zakon o tržištu električne energije utvrditi će se nove mjere za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora kada sve to ozakonimo unutarnje tržište struje će funkcionirati pravilnije, postići će se ravnoteža između jamči zakonodavac opskrbe i potražnje. Moći ćete naručiti struju od koga hoćete i po cijeni naravno koju taj od koga hoćete kupiti struju odredi. Pitanje je hoćete li moći plaćati struju za grijanje vode, za sve sijalice, za pećnicu, za televizor, za perilicu rublja ili suđa, za usisivač. Hoće li mali potrošač kućanstva moći plaćati tržišnu cijenu struje koja je danas niža od cijena u većini europskih zemalja. Niže cijene imaju jedino čini mi se Bugarska, Rumunjska i baltičke zemlje. Najviše cijene struje su u Danskoj, Njemačkoj, Austriji, Italiji i Belgiji. A kad već uspoređujemo visinu cijene struje treba radi vjerodostojnije slike usporediti i standard u Hrvatskoj i standard recimo u Danskoj ili Belgiji. Belgijski ili Njemački standard nećemo sustići za 50 godina, ali cijenu struje ćemo dostići za godinu, dvije. Ovaj zakon ta pitanja ne regulira. Baš sutprotno omogućuje da tržište samo regulira cijenu struje. No vratimo se na ona tri modela kojima se određuje karakter prijenosa električne energije, one koje kopka zbog čega se racionalna i nadasve šparna neoliberalna Njemačka opredijelila za najkompliciranije I TO ili NOP sustav dužan sam odgovor. Nisu naravno Nijemcima bili na pameti samo radnici koje njemački ministar gospodarstva kao beskorisne trutove ili pijavice već su željeli vlasništvo nad infrastrukturom. Koje smo se mi kada govorimo o telekomunikacijama olako odrekli u korist strane tvrtke, tvrtke u značajnom vlasništvu Njemačke države što je apsurd. Cjepkanjem HEP-a, odvajanjem proizvodnje, prijenosa distribucije, prodaja električne energije zasigurno nije grijeh sam po sebi. Ulazak na tržište novih proizvođača struje a prije toga je graditelj elektrana može donijeti dobra i HEP-u koji će morati se prilagoditi novim uvjetima poslovanja. Međutim pitanje svih pitanja je upravljanje prijenosom i distribucijskim mrežama. Upravo je upravljanje prijenosom i distribucijskim mrežama najvažnije za razvoj tržišta. Pitanje svih pitanja je hoće li vlast samo zato što trenutno ima većinu u Hrvatskome saboru započeti pod krinkom otvaranja tržišta rasprodavati, razmrvljeni HEP. U roku do godinu dana operator prijenosnog sustava morati će biti organiziran kao samostalna prava osoba izvan HEP grupe, ali javnost je u tome gotovo jednodušna u vlasništvu države. I ova tema ali ovaj zakon izazivaju pozornost javnosti. Za zakon su naročito zainteresirani svi oni koji su na poziv one prethodne ali i ove trenutne vlasti krenuli u avanturu postavljanja solarnih elektrana na krovove svojih kuća kako bi se uz poticajne, povlaštene cijene prodavali električnu energiju HEP-u. No prije desetak dana ministar Vrdoljak je izjavio, kvota za poticanje i korištenje sunčeve energije je ispunjena usprkos promjene tarifnog sustava. Što je s onima koji nisu zahtjev za sklapanje ugovora o otkupu električne energije iz integriranih solarnih elektrana predali do 31.12.2012. godine. Jesu li kvote ispunjene sedam godina prije roka zato što su se u igru ubacili veliki igrači sa debelim vezama i s osjećajem za postotak. I na kraju nešto o zaštiti potrošača kupaca naročito onih u domaćinstvima. Tržišta utakmica na hrvatski način ne donosi mnogo dobra krajnjim korisnicima što uostalom dokazuje tržište telekomunikacijskih usluga, tele operateri inzistiraju samo na obvezama korisnika, prava im uskraćuju. Da biste ostvarili svoje pravo ili uložili prigovor te da vam taj prigovor i uvaže morate iskusiti tantalove muke, korporacijsku kulturu, reketarenje i monopolist HEP reketari svoje kupce prema kojima se odnosi kao prema obespravljenom roblju u pogledu na ministra, ma što god pisalo u zakonima. Tko će te zakone provoditi u praksi? Sudovi na kojima vlada kaos i privatni interesi. Što možete učiniti kada vam HEP pošalje ovakvu prijeteću poruku bez ikakvog obrazloženja dužni ste, a mada niste dužni. Ako ne platite u roku od sedam dana isključujemo, a što ste dužni HEP ne obrazlaže. Možete li s ikim da razgovarate, pokušajte ih dobit, pokušajte razgovarati s njima, vi morate sve pa čak i dva puta platiti isti račun ali oni ne moraju ništa. Njih štiti zakon, njih štiti položaj svete krave, njih štite sudovi, njih štiti Ovršni zakon, njih štiti vlast koja prihvaća podjelu na građane prvog i drugog reda, na dodirljive i nedodirljive. Ostaje sumnja da je ovaj zakon predigra za rasprodaju HEP-a, dio po dio, sigurno u svijetlu budućnost. Hvala. Uvaženi kolega drago mi je da ste i vi prepoznali da je ovo ne uvod u rasprodaju HEP-a nego je ovo početak rasprodaje i privatizacije HEP-a. i bez obzira koliko se predlagatelj trudio uvjeriti sve nas da će se ovim zakonom stvoriti sigurna, kvalitetna opskrba električnom energijom, da će se razviti tržište, da ćemo imat konkurentnost cijena, da ćemo imati zaštitu kupaca, dakle danas nemam tu zaštitu kupaca. I doista nemamo. Nisu čak ni oni povlašteni potrošači zaštićeni jel plaćaju duplo električnu energiju i distribuciju potrošene kilovate. Građani vjerojatno se pitaju pa evo ja ću još jednom predložit, dajmo Nobelovu nagradu onome tko objasni građanima ili nama ja sam potrošač električne energije, kako se obračunava onaj kilovat i što se sve plaća u tom kilovatu. S druge strane meni je ovo izuzetno simpatično. Mi ovaj zakon donosimo po hitnom postupku, imamo članove Kukuriku koalicije koji se svađaju oko ovog zakona, imaju različito mišljenje o ovom zakonu. Pa zašto ga onda gospodo donosimo po hitnom postupku? niste ga vi usuglasili. Rekao je kaže predsjednik stranke da govori zastupnika SDP-a trebaju ovdje biti ne da se bacaju ruže nego praktično trnje po zakonima koje predlaže Vlada, tako da vjerojatno nema ni opozicije u ovom Saboru. Ali kada dođe petak i kada dođe glasanje onda će nećemo stvarno složiti ne sa svojom pameću, mozgom ili vlastitim mišljenjem, nego ćemo se složiti isključivo onako kako kaže predsjednik stranke. E sada budući da u toj koaliciji ima 4 predsjednika stranke … /Upadica: molim vas. Replicirate kolegi Vukšiću, on nije govorio o nikakvom glasanju ni kako će SDP glasati niti bilo tko u koaliciji. Odgovor na repliku Branko Vukkšić. Nisam govorio ali znam, pretpostavljam pardon. Meni ovo što je kolegica Mirela Holy govorila meni to ne smeta. prvi puta da se događa parlamentarizam u Hrvatskome saboru. I to što se oni ne slažu zašto bi se u svemu slagali? Prvi puta su pokazali da ipak imaju nekakve rogove, hvala Bogu. Ovo ne mislim da je to svađa, nego kolegica ima jedno mišljenje, ima sličnih mišljenja nama jer ona i pripada oporbi ne pripada tamo gdje je, po vokaciji, ne mislim po klubu sasvim sigurno pripada tamo gdje pripada. Stvar je u tome što ovaj zakon se donosi kako bi se ukinuo monopol velikih energetskih sustava. Međutim mislim da je ta nakana posljednja u svemu onom što se priprema. Sjetite se samo kako ja INA prodana, kako su prodane još neke velike strateške tvrtke i uvijek kada se to reklo da se to prodavalo ispod cijene i zašto se to prodavalo to se moralo prodati. Na koji način su se banke prodale? Sva ova uvjeravanja koja sada ćemo čuti u toku današnjeg dana ili kod premijera ili kod bilo kojih članova Vlade ono će proći

s podsjećanjem na povijest, a završili ste je s pogledom u svjetlu budućnost ako sam dobro zapamtio. Evo i ovaj prijedlog zakona je dokaz istinitosti one izreke kako glupan povijest nažalost ponavlja, a pametan iz nje uči. Ne generaliziram i ne vrijeđam nikoga nego govorim sada o zakonu. Dakle nismo naučili ništa iz pogrešaka koje smo u ne tako davnoj povijesti imali i kada je u pitanju bila INA i kada su u pitanju bile banke i kada je u pitanju bila riječ o Hrvatskim telekomunikacijama o svemu i već jako dobro poznato. Stalno se pozivaju se pozivaju predlagatelji zakona o tome kako je to nužno zbog usklađivanja sa zakonodavstvom EU. Na pragu smo ulaska, slažem se da treba uskladiti zakone, ali nemamo pravo donositi samoubilačke odluke koje upropaštavaju i idu na štetu hrvatskih građana. Mi ne ulazimo u EU zato da bismo rasprodali i ono malo što je ostalo nego zato da bismo imali koristi od EU, ne EU koristi od Hrvatske nego Hrvatska od EU. To je bila osnovna namjera svih onih koji su se zalagali zato da Hrvatska uđe u EU. I kada je u pitanju zaštita na koju se uvijek pozivaju da time štite hrvatske građane, hrvatski građani poručuju prestanite nas štititi za boga miloga jer od vaše zaštite hrvatskim građanima je svakoga dana sve teže i teže. laburisti - Stranka rada)** Da, poštovani kolega Burić slažem se mi ponavljamo povijest. Nažalost, kolektivno ponavljamo, zapravo neki ponavljamo a kolektivno patimo zbog tog ponavljanja. Ponavljamo povijest rasprodaje. Ništa se bitnog nije promijenilo bez obzira tko je na vlasti. Recimo kada su pitali ministra gospodarstva gospodina Vrdoljaka da objasni suštinu Zakona o strateškim investicijama, nacrta Zakona o strateškim investicijama nije niti jedan djelić toga zakona niti jedan zarez osporio da nešto ne piše nego je sve opravdao zapošljavanjem. Znači nešto što je sveto, što je hrvatsko rasprodat ćemo da bismo mogli zaposliti. Znamo da je to laž. Svaka tvrtka koja je prodana vlasniku privatnom, ja ne govorim samo o stranom vlasniku nego o privatnom vlasniku počela su otpuštanja, kao što će početi otpuštanja kao što su otpuštanja u bankama, kao što će početi kada koncesioniramo ceste otpuštanja u autocestama. HEP koji ima milijarde dobiti je najviše ljudi otpustio. Ova država nikad nije zaštitila svoje građane, nije zaštitila svoje radnike nego čak što više da ponovim, ministar gospodarstva koji bi o tome trebao isto tako brinuti gura radnike u robovlasnički sustav. Igor Rađenović replika. Ono što je govorio gospodinu Vrdoljaku i o njegovoj jučerašnjoj izjavi. Gospodin Vrdoljak nažalost nije ovdje i mislim da ste puno uvredljivih riječi i glagola ubacili njemu u usta, a što on zaista nije izgovorio. Evo zapisao sam da je radnike nazvao trutovima i pijavicama. Apsolutno ste izvrgli smisao njegove izmjene i neopravdanoga izvrgli ruglu u ovoj sabornici. Naime, on je govorio hrvatskim gospodarstvenicima rekavši o tome da im zahvaljuje da isplaćuju plaće a porast hrvatskog gospodarstva je jedini način porasta društvenog standarda za koji se svi tako naglo zalažemo i zaista samo i jedino hrvatsko gospodarstvo puni budžete iz kojih i vi i ja i svi mi ovdje u sabornici, a i a i mnogi drugi ljudi primamo plaću kolega Vukšiću tako da zaista ne znam zašto ste toliko preuveličali tu izjavu. Neopravdano je da i vi, a i mnogi drugi vidim iz ovoga prijedloga zakona iščitavate neku mračnu privatizaciju ili rasprodaju. To u ovom zakonu ne piše, dakle to u ovom zakonu nema, radi se o zakonu koji je sličan zakonima iz trećeg energetskog paketa i sličan zakon postoji u svim zemljama Neće doći do privatizacije prijenosa ni u kojem obliku dok Kukuriku koalicija, SDP i HNS stoje na vlasti, to je stotinu puta rečeno i u ovoj sabornici i na odborima i u medijskim naslovima itd. Dakle, prijenos se neće privatizirati nikada i nigdje, to je nešto što mora ostati. I dozvolite još, vrijeme je pri kraju, premalo je dvije minute da repliciram, nelogično mi je zaista oštrija kritika HEP-a i drugih javnih poduzeća, ali sada HEP-a ovdje o bahatim, zločestim ljudima koji desetljećima bez obzira na vlade rade prema građanstvu to što rade, a sa druge strane još to je protivljenje privatizaciji i bilo kakvom drugom modelu ili dijelu koji bi mogao promijeniti to Branko (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Ja vas poštovani kolega molim da slušate što govorim, ja nisam rekao da je gospodin ministar Vrdoljak nazvao radnike pijavicama, on ih tretira tako. Gospodin Vrdoljak je rekao zahvaljujem vam što vam dajete plaću i što hranite svoje djelatnike. Robovima, samo su u robovlasničkom sustavu robovlasnici hranili svoje, valjda radnik zaradi plaću, u nekakvom drukčijem odnosu. Druga stvar, potpuno ste u krivu, podaci vas demantiraju, 11 milijardi kuna uplatili su radnici u razne državne kase dok su od dobiti poslodavci uplatili 7 milijardi. Čak i vašu plaću ne daju poslodavci nego daju i radnici i poslodavci. Prema tome, sve što je gospodin Vrdoljak rekao ne služi na čast ni njemu ni Vladi ni Kukuriku koaliciji da tako obezvređuje hrvatsku radničku klasu. Replika, Natalija Martinčević. Puno ste govorili oko liberalizacije tržišta. Mi smo se za liberalizaciju tržišta odlučili u onom trenutku kada smo se odlučili za Europsku uniju i vi ste ovdje u ovom Saboru glasali za ulazak u Europsku uniju. Kada ulazimo u Europsku uniju ne možemo si birati ovo bi, ovo ne bi, to sve ulazi u paketu Europske unije. Obavezali smo se preuzeti taj energetski paket i obavezali smo se donijeti ovaj zakon i to sada činimo. I drugi dio, jako ste puno spominjali sindikate. Pa koliko sam ja upućena upravo su sindikati dali prijedlog u HEP-u da se ide na ITO sustav upravo poučeni iskustvom što se dogodilo sa primjenom TSO sustava u INA-i. Njihov je prijedlog prema Upravi HEP-a bio da se ide upravo sa ovim sustavom. Dakle, ako već si uzimate za pravo da govorite u ime sindikata onda malo eto pitajte sindikate u HEP-u koje je njihovo mišljenje po kojem bi se modelu trebalo ići. **Zgrebec, Dragica Poštovana kolegice, nisam govorio u ime sindikata, niti sam ovlašten, niti sam s njima kontaktirao. Ja znam šta su sindikati iz medija, znam iz zapisnika njihovih za što su se zalagali i ja to nisam opovrgnuo, čak sam vam govorio da su u nekim drugim zemljama uzeli taj sustav. Niste slušali. Vas samo boli kad se čuju prezimena HNS-ovih ministara i da ih trebate opravdati. Druga stvar, prije je rečeno da se neće prijenos privatizirati, znači ova ostala tri segmenta HEP-a će se privatizirati i to smo dobili potvrdu sada. Laž je da treba sve prihvatiti što Europska unija traži. Nije točno, pogledajte koliko s nultom stopom ste nas zadavili kako nema nigdje nulte stope hrane. U nekoliko zemalja ima nulte stope hrane. Naši pregovarači, a to pak ide na račun HDZ-a su loše ispregovarali. Prema tome, nije tako kako vi govorite. Slušajte ono što ja govorim. Poštovani kolega, pa ovako ja se ne slažem s vama da je liberalizacija nešto negativno i tu bih vas podsjetila na situaciju na telekom tržištu nego što je nastupila liberalizacija telekom tržišta. Danas imamo nekoliko telekom operatera i mislim da su građani i građanke Republike Hrvatske danas puno zadovoljniji sa time što mogu odabrati među različitim ponuđačima usluge i da je to u konačnici dovelo do pojeftinjenja usluga i sigurna sam da će slično biti i sa tržištem električne energije. Slično je također i sa taxi uslugama u Zagrebu i u drugim gradovima u Republici Hrvatskoj. I još bih jednu stvar vas upozorila, naime vi ste govorili o Njemačkoj kao o državi koja je implementirala ITO model. Njemačka ima četiri operatora, od toga ima mix, ima i ITO i TSO model pa kad govorite o takvim stvarima trebate biti precizni. laburisti - Stranka rada)** Sad bih ja trebao početi o povijesti, to sam često sa kolegom Miloševićem, povijesti slobodnoga tržišta ali neću, predugo bi trajalo. Liberalizacija na hrvatski način ništa ne znači, niti pozitivno ni negativno, sve ovo što se do sada liberaliziralo na koji način. A kad već govorite o liberalizaciji, ako uzmete i svjetski kontekst, nikad nije bio veći profit u ovoj krizi se stvarao nikad ga nije ugrabilo manje ljudi i nikad nisu radnici teže živjeli, ne samo u Hrvatskoj nego što to čine danas. Prema tome, nemojte to liberalizacija pa sad je to liberalno pa je to sad dobro. Ništa nije dobro dok se ne vidi suština toga i ništa ni, struja će poskupjeti jer i sami su rekli članovi Vlade da je cijena struje bila socijalna mjera i da više neće biti socijalna mjera, znači struja je niža nego što je u Europskoj uniji u većini zemalja, struja će poskupjeti. A da će biti tržište veliko i da će biti 10-tak, 20-tak snabdjevača struje koji će snižavati cijenu, sasvim sigurno ne vjerujem u to. Hvala. Prelazimo dalje na raspravu. U ime kluba HDSSB-a kolega Dražen Đurović. Gospođo potpredsjednice Sabora, zamjenice ministra, zastupnice i zastupnici. Pa prvo ja bih u ime svog kluba zapravo prosvjedovao uopće zbog činjenice što sa ovakvim jednim zakonom idemo u hitnu proceduru. Zaista je šteta što su rekli prethodnici zakon je stvarno težak, opsežan. Jedan od rjeđih cjelovitih zakona kojima se nešto ozbiljno u društvu mijenja, a mi zapravo nemamo prilike u dva čitanja zaista pokušat utjecat na njegove možebitne promjene, popravke, izmjene, dorade već jednostavno ova rasprava će proć' u ovo poslijepodnevno vrijeme i to će bit to. I zakon na žalost ovakav kakav je će zapravo dugotrajne posljedice ostaviti na cijeli energetski sektor, ali konkretno i na standard građana. Drugo također i ova metodologija po kojoj mi zapravo robujemo dnevnom redu, a dnevni red nije u službi našega rada zapravo smatramo da otežava naš rad jer ne možemo mi u 16,30 započet sa ovom točkom dnevnog reda mislim da jednim ovakvim zakonom, pa onda Zakon o rudarstvu, pa Zakon o obrani, Zakon o službi i da se to mora odradit. Pa valjda se ništa ne mora odradit. Pa valjda ako rasprava ako nema zastupnika, ako rasprava zaista nije sadržajna onda mislim koji je smisao rasprave. Onda preskočimo. Također kolega Vinković je danas prilično vehementan u raspravama. Danas mu je rođendan, pa vas molim oprostite mu. Možda je i to jedan od razloga zašto je ovako malo življi nego inače. Sretan mu rođendan! Oprostite što koristim ovu prigodu. Nadalje, ne znam koliko je zamjenica ministra koncentrirana. Nadam se da je dovoljno koncentrirana s obzirom da se na veliko piše da odlazi na novo radno mjesto. Valjda će do kraja odraditi ovaj zadatak. Možda će i bit prilike još do petka ako čuje kakav pametan prijedlog u ime Vlade donijeti još kakav amandman možda i na ovakav već kao zgotovljen prijedlog zakona. No, činjenica kad je riječ o činjenicama. Dakle, Republika Hrvatska otprilike uvozi oko 40% električne energije u ovom trenutku. Oko 60% donosi, odnosno stvara iz vlastitih izvora. Cijena kilovata struje u Republici Hrvatskoj danas uz sva ova poskupljenja koja imamo još je uvijek relativno jeftina i među jeftinijim je na prostoru među zemljama E28 recimo. Također oko 20% električne energije proizvodi se iz obnovljivih izvora ukoliko uzmemo u obzir hidrocentrale što danas držimo kao obnovljive izvore, odnosno iz solarnih i vjetro elektrana negdje ispod jedan, jedan Još uvijek se zapravo temelj ipak proizvodnje struje u Republici Hrvatskoj hidro elektrane, termo elektrane nuklearna elektrana Krško. Kad je riječ o ovim obnovljivim izvorima vjetru ili solarnim elektranama činjenica je da oni imaju cijeli niz svojih slabosti, a jedna od svakako najvećih je proizvodna cijena ali i to što zapravo sve te komponente za vjetro elektrane odnosno solarni, sve oblike, sve kapacitete zapravo se ne proizvode u Republici Hrvatskoj. Cijeli no hau, cijela tehnologija i sve što to čini zapravo dolazi iz inozemstva i mi potičuć tu industriju zapravo izravno potičemo proizvodnju u onim državama gdje ta cijela tehnologija i svi ti proizvodi nastaju. Nismo mi tu prvi koji kroz ovaj zakonski prijedlog među novim članicama EU nalijećemo na tu situaciju. Nedavno sam se imao prilike susrest se sa zastupnicima iz Republike Češke. I tako razgovarali smo s njima prije par mjeseci i zapravo Republici Češkoj jedan od ozbiljnijih problema koji imaju i tema o kojima razgovaraju je to što je Republika Češka naletila na sličan problem sa tim solarnim panelima jer su kao država u valu entuzijazma prema EU toliko isfavorizirali postavljanje solarnih kolektora da je to danas postao gotovo dominantan pojedinačni izvor izvor električne energije. No, zbog toga su cijene struje toliko porasle da zapravo građani to više ne mogu izdržat. A s druge pak strane tehnologija koja je donesena radi se o stotinama i stotinama milijuna eura u cijelosti je zapravo uvezena iz onih razvijenih država EU, tako da su građani primjerice Republike Češke a to se priprema i hrvatskim građanima dvostruko platili platili cijenu svoje ekološke rekao bih naivnosti pod jedan kroz cijenu što su zapravo isfinancirali proizvodnju nekih drugih država, a pod dva što plaćaju cijenu jako, jako skupe struje u matičnoj državi. Hrvatska elektroprivreda ili HEP koji u grupi danas ima 14 ovisnih društava u sto postotnom i 3 ovisna društva u 50 postotnom vlasništvu LNG, Plomin i nuklearnu elektranu Krško. U ovom trenutku je vjerojatno nakon elektroprivrede Francuske jedina preostalo pravo elektro privredno poduzeće u Europi cjelovito koje u cijelosti ima kapacitete od same proizvodnje preko svega Dakle, sva su manje-više druga energetske tvrtke ovakve velike porazbijane, razdrobljene. Dio njih je u velikim problemima u cijeloj Europi. I ostaje, dakle nakon što mi uspijemo a uspjet ćemo sigurno jer mi smo toliko uspješni u svemu pa smo bili u ovome upropastiti naš HEP. Eto ostat će francuska elektroprivreda kao jedina jedina prava elektroprivreda u Europi. E sada da pokušam kratko iznijeti primjedbe na ovaj prijedlog zakona iako one gotovo nemaju smisla jer on je tu. mi nemamo dva čitanja. Tko će davat, slagat amandmane na ovaj prijedlog? Ali evo da pokušam poslagat jedan dio primjedbi na sam prijedlog zakona. Dakle, kad je riječ o članku 5. i interesima Republike Hrvatske u članku 7. u stavku 7. se navodi kako elektro energetski objekti na organiziranom tržištu električne energije ili iz uvoza kupuju električnu energiju. Dakle, i na tržištu ili iz uvoza i pri tome prioritet ima proizvedena električna energija iz obnovljivih izvora ili kogeneracija. Dakle, da li to znači da interes RH da da uvozi struju i da ta struja iz obnovljivih izvora će imati prednost u odnosu na struju proizvedenu iz neke hrvatske termoelektrane? I po kojoj cijeni će se ta struja kupovati? I u članku 10. se ponovno to navodi kao interes RH. Uvoz struje iz obnovljivih izvora ili kogeneracije i da je to prioritet, odnosno interes RH. Nadalje, u članku 6. kad je riječ o javnim uslugama navodi se kako će energetski subjekti prijedlog iznosa tarifnih stavki osigurati određeni prema reguliranim uvjetima. Ali ne navodi se koji su to regulirani uvjeti. Dalje, također se navodi u članku 10. kad je riječ o proizvodnji električne energije da će pravna ili fizička osoba obavljati djelatnost proizvodnje električne energije kao iznimka i bez dozvole za obavljanje djelatnosti za nekakve manje proizvodne subjekte do jednog megavata. Dakle, stvara se neka iznimka da će netko ispuniti propisane uvjete, a da će raditi bez dozvole. Pitam se tko će mu izdavati rješenje za takav rad? A onda kad je riječ o prijenosu električne energije to je četvrti odjeljak, primjerice članak 14. e tu sad dolazimo, znači mi danas imamo HEP operatora prijenosnog sustava koji se izdvaja u nekakav neovisni, nekakvu neovisnu pravnu osobu izvan strukture ovog HEP-a sadašnjeg prijenosa i neovisni operatori prijenosa sa određenim svojim nekakvim dužnostima vrlo nejasnima pa onda u članku 19. stavak 4. neovisni operator prijenosa dostavlja ovdje se stalno navodi ta Agencija HERA iako nigdje u tekstu nije navedeno da ta agencija zapravo HERA od početka do kraja, ali piše stalno agencija HERA. Da će ta HERA davati suglasnost na sve raznorazne komercijalne i financijske ugovore tom neovisnom operatoru u roku od 4 tjedna. Znači, on će njoj morati dostavljati sve moguće ugovore koje sklapa i HERA će mu u roku od 4 tjedna davat suglasnost, a ako mu HERA ne da suglasnost ili se ne oglasi u roku od 4 tjedna smatrat će se da je prešutno suglasna. Dakle, tako stoji u stavku 4. članka 19. Znači dolazimo do pojma tzv. prešutne suglasnosti operatora. Na koji će način u slučaju problema ili nekih sudskih sporova oko određenih ugovora neovisni operator dokazivat tu prešutnu suglasnost HERA-e koja se suglasila time što je prešutjela? Da li se ovim zapravo anticipira činjenica što HERA danas uopće nema kapacitete zapravo da počne objektivno pratiti ovo poslovanje tog neovisnog operatora? Dalje, kad je riječ o članku 25. primjerice tu se govori o nekakvim 10-godišnjim planovima razvoja prijenosne mreže iznova operator prijenosnog sustava će svake godine iznova podnositi HERA-i 10-godišnji plan razvoja prijenosne mreže, a taj će plan usuglašavati sa investicijskim planovima mreža u okružju. Pitanje je kako će naš operator uopće znati kakvi su investicijski planovi mreža u okružju? Možda bi bilo logičnije da se poziva na nekakve sklopljene međudržavne ugovore ili preuzete obveze sa operatorima u okružju, a ne na njihove planove pa ćemo mi prema njihovim planovima raditi svoje planove prvo kao da će oni nama otkrivati svoje planove da li su to uopće dužni ili nam mogu podvaliti što god hoće. Zar nije logično da mi radimo planove ako gledamo zemlje u okružju prema nekakvim međunarodnim obvezama, ugovorima i sličnim sklopljenim dokumentima sa operatorima u okružju? Nadalje, u članku 26. kad je riječ o priključenju nove elektrane na prijenosnu mrežu, dakle operator prijenosnog sustava bez obzira na ograničenja mreže i nekih dijelova, na zagušenje, na postojeće kapacitete mreže on dakle stoji da operator prijenosnog sustava ne može odbiti priključenje nove elektrane bez obzira na stanje mreže, ograničenja ili stanje kapaciteta. Dakle, to je članak 26. stavak 2. i 3. Dakle, što znači da on to ne može odbiti ukoliko kapacitet mreže, pa valjda bi trebao onaj tko radi elektranu, termoelektranu, hidroelektranu neki prethodno dobiti neku suglasnost i da se utvrdi da mreža ima kapacitete preuzimanja, a ne da netko napravi pogon a operator mreža nema kapacitet ali on je dužan preuzimat proizvodnju struje od onoga tko će tu struju proizvoditi. Što to znači? Pa to jednostavno znači da će struju početi proizvoditi svatko u raznim vlasničkim strukturama, a operator će kakvo god bilo stanje tu struju morati preuzimati. On neće moći reći ne. Dakle, to je članak 26. Kad je riječ o članku 27. izravni vodovi tu također u stavku 4. postavlja se jedna dosta čudna tvrdnja ili nekakva teza kako agencija, odnosno HERA može izdati prethodnu suglasnost za izgradnju izravnog voda ako je prethodno odbijen pristup mreži ili pokrenut postupak rješavanja spora kod agencije. ovo postupak rješavanja spora kod agencije da li HERA vodi postupke rješavanja spora? Ja mislim da HERA ne vodi postupke rješavanja spora, postupke rješavanja spora vode sudovi, a HERA je nadležna za žalbe. Da vidimo dalje. E sada, razdvajanje također, razdvajanje operatora distribucijskog sustava od vertikalno integriranog operatora pa će se onda svi morati skrivati da su nekada bili nekada bili u HEP-u pa onda zatvoreni distribucijski sustavi. Dakle krećemo sa dopuštanjem novih zatvorenih distribucijskih sustava koji neće opskrbljivat kategorije kupaca već neke definirane druge krajnje korisnike, no reći ču da je od nekoliko zatvorenih operatora distribucijskih sustava pa do otvorenih samo je razlika u jednoj reći, pa onda imamo konkurenciju među distributerima. Kad je riječ o članku 45. To je cijeli stavak trgovina električnom energijom. Trgovina električnom energijom u ovom cijelom zakonu zakonodavac se bavi samo u jednom članku sa cijelim pojmom trgovine električnom energijom. Taj pojam je trebalo znatno razraditi kroz više članaka i s obzirom da vrijeme ističe. Cijena struje za građane u članku 63. Stavak 7 dakle dodaju se nove stavke onoga što opskrbljivač naplaćivao građanima. Dakle naknada za poticanje proizvodnje obnovljivih izvora dio cijene koji se slobodno govori, dio cijene koji se regulira i nakon ostalih davanja. Dakle nema više obračuna struje prema potrošnji nego cijeli niz naknada i stavci koji zapravo tu nastoje. Evo kratko je vrijeme. Uglavnom odlučno ne i poziv ako je ikako moguće dva čitanja a vjerojatno više nije, ali mislim da ovo neće biti nikako dobro. Hvala. **Zgrebec, Uvaženi kolega, ja sam danas …/Govornik se ne razumije./… nego izrazito tolerantan u svojim istupima. istupima. Danas imam 47 godina iako mi mnogi daju manje. Ali ne želeći uvrijediti djecu možda koji gledaju prijenos Sabora na onom MAX-tv. Ja nisam dijete i davno sam prestao vjerovat u djed mraza. Ovo je jedan zakon a čuli smo danas da su i danas građani puno zadovoljniji sa telekomunikacijskim uslugama nego što su to bili prije. Možda su zadovoljni jer više nemaju ništa a platili su ono sudjelovanje u mreži, izgradnju mreže u akciji Zvonko telefonsko, a ova akcija će se zvati očigledno no Elektriko. Ja ne znam kako bih ga drugačije nazvao ovo razvlaštenje hrvatskih građana, od ove jedne javne ustanove od javne tvrtke u vlasništvu RH. I to je zakon koji definitivno ide u privatizaciju HEP-a i vodi privatizaciji i rasprodaji HEP-a. ja postavljam drugo pitanje, vidjeli ste šta se dešava kad se dva koalicijska partnera ne usklade. Što će biti kad bude ovaj Zakon o šumama, tada će HNS napast SDP jer su oni u šumama a dok su HNS-ovci u elektroprivredi, u poljoprivredi je SDP itd. dakle na taj način smo se rasporedili i onda će vjerojatno kolegica odgovorit kolegici Mireli na isti način kao što je danas kolegica Mirela pričala o ovom zakonu i u pravu ste, ovo ne da treba ići u dva čitanja, a nismo još u EU koja od nas to traži, imamo dovoljno vremena da napravimo dobar zakon. Još jedna rečenica i završavam. Evo ja koristim ovu ovu priliku pa vas pozivam na piće a osobno mi je žao zamjenice ministra koja koliko znam nije član ni jedne stranke i gleda u čudu što se dešava u Sabornici. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. A zamislite koliko sam ja tolerantna a vi replicirate svom klubu a govorite o odnosima unutar koalicije. Ali neka bude tako. Odgovor na repliku Dražen Đurović. Ma uopće mene ne zanimaju odnosi njihovi u koaliciji. Iskreno me baš briga kakvi su njihovi odnosi, mene samo zanima interes hrvatskih građana i hrvatske države i to je jedino što me zanima, zanima što se tiče toga. Ali kad je riječ o odnosima, također u članku 65. Ovaj zakon je dao zadaću i ministarstvu socijalne skrbi, ne znam da li su oni s ministricom Opačić iskomunicirali koja je govorila o tome kako treba centre za socijalnu skrb oteretiti razno raznih poslova koji danas rade a koja nisu osnovna djelatnost. U ovom zakonu oni njoj daju zadaću da ministarstvo socijalne skrbi odnosno centri za socijalnu skrb izdaju rješenja odnosno šalju dopise i kupcu i operateru distribucijskog sustava i opskrbljivača struje i tim potrošačima koji će prema socijalnom cenzusu bit oslobođeni. Dakle to su deseci i deseci tisuća novih rješenja koji će centri za socijalnu skrb izdavat a intencija je mislim ministrica je o tome govorila Opačić da bi htjeli oslobodit Centre za socijalnu skrb da se ne bave onim što nije njihova primarna djelatnost. A ovdje su olako, ne znam da li su opće iskomunicarli i skužili jedni druge što su zapravo napravili. Možda bi bilo dobro i to da pokušaju primijeniti. A što se tiče odnosa u koalicijama bilo kakvim njihovim lako ćemo mi to naši samo da se bavimo nacionalnim interesima. Zahvaljujem poštovana gospođo potpredsjednice. Dakle kolega Đurović je više puta upozoravao a i završio svoju raspravu sa jednom vrlo važnom porukom, ne srljaj nepotrebno, nema razloga da se ovako važan zakon donosi u hitnom postupku jer to se vidi već i u raspravama unutar vladajuće koalicije kolika su razilaženja u stavovima. Kako je ovaj zakon napisan na brzinu, ali ne samo na brzinu nego je napisan i na takav način da nosi velike opasnosti za hrvatske nacionalne interese o čemu je govorio kolega Đurović. Dakle poslušajte apel koji stiže. Ovakva rasprava, ovakav zakon uopće ne samo da nije trebao, njega donositi po hitnom postupku nego nema uopće logike da smo se mi i u pregovaračkom procesu evo na što smo bili razgovarali obvezali da kada je u pitanju energetika, a to je pregovarački tim RH napravio, obvezali smo se da kao još uvijek ne punopravna članica na polju energetike moramo se ponašati kao punopravna članica. Pa to nije napravila nijedna članica EU prilikom svog pregovaračkog procesa. To je umotvorina RH. i za to što se danas događa snosi odgovornost i bivša vlada koja je vodila pregovore. Prema tome, još jedanput kolega Đurović je poslao dobru poruku, ovako važni zakoni … /Upadica: Hvala./ … koji nose opasnost za hrvatske nacionalne interese ne donose se navrat nanos. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Molim vas kolega vrijeme je poodmaklo pa vodite računa o vremenu. Đurović. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Ma upravo to, mi izmjene jednog, dva članka u nekim zakonima imamo u dva čitanja. Teme koje društveno i za proračun znače vrlo malo ili gotovo nimalo, ovdje se zaista radi o jednoj ozbiljnoj stvari o nečem prvo jednoj od najvećih tvrtki u RH, drugo tvrci koja ima jedan od najvećih prometa u RH, treće o pitanju opskrbe strateškim resursom građana, a to je el.energija. Dakle to je zaista pitanje nacionalnog interesa RH. i četvrto o nečem što građani ne mogu zaobići, dakle struju građani to je nešto što je energent koji svi građani koriste koji svi građani plaćaju i interes je građana da imaju trajnu opskrbu, da imaju kvalitetnu opskrbu i da cijena bude što povoljnija i četvrto da se prestane događati što se događa zadnjih mjeseci i godina u ovom procesu usklađivanja da građani sve manje plaćaju potrošeni energent a da sve više kroz cijenu energenata plaćaju kojekakve oblike čudnih naknada za neke čudne profite, a ne zapravo ono što su potrošili. Pa tako ovaj prijedlog zakona također predviđa da se plaćaju naknade za ovo, za ono i za ono a najmanje se bavi konkretno isporučenom el.energijom. kilovat sat, više ne plaćamo ni kilovat sat niti plaćamo kubik plina ni kubik vode kao građani kao potrošači već plaćamo sve i svašta samo to ne. I naravno da su račinu porasli. Počelo je veliko zamagljivanje. Hvala. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepo. Mislio sam početi s nečim drugim kolega ali čisto da mi ne bi vrijeme isteklo ponovit ću ono što su već većina govornika rekla ovdje i mislim da nikad nije dovoljno ponoviti to. U hitnu proceduru staviti ovaj zakon koji definira jedan od bitnih nacionalnih interesa. Ne vidim drugi izraz nego da je ne znam ovo je sramota, ovo je stvarno direktna šteta građanima RH i to na način primjedba i vođenju sjednice, na način da se u 9,30 smo počeli ne znam koliko je par sati smo imali jedan zakon, sada ćemo se s drugim. I ide iza toga zakon koji je itekako isto izuzetno bitan za građane RH za nacionalni interes. Sve to strpati u jedan koš. Iza toga ide zakon o obrani i oružanim snagama, sve to treba biti danas napravljano. Pa to je stvarno pretjerivanje i ne može mi nitko reći nemojte replicirati. A zašto jesmo ovdje nego da razgovaramo. Prema tome to nije način. Spomenuli ste uvoz obnovljive energije i postavili vjerojatno hipotetsko pitanje, gdje je tu interes RH. nema tu interesa RH. sjetite se kada je premijer bio u posjeti Njemačkoj da je, neću imenovati, u jednom od medija je objavljeno da je tamo dobio packe, da zašto već nismo privatizirali HEP i prepustili ga. Očito je vjerojatno bila neka informacija prepustili ga Nijemcima. Prema tome nema tu interesa RH, s tim se nemojte zavaravati. Što se tiče usklađivanja sa EU, imali smo neki dan Zakon o porezu na cestovna vozila. Tada nam je rečeno usklađivanja sa EU, u EU ima 27 različitih modela. Kakvo usklađivanje? S čim? (SDP)** Hvala. Nitko vam nije rekao da ne replicirate nego da vodite računa o dvije minute koliko traje replika. Odgovor na repliku Dražen Đurović. ja još jedanput ovo što ste vi rekli zaista mogu izraziti začuđenost jel svatko onaj od ovog malog broja zastupnika koji su pokušali pročitati ovaj zakon vidjeli su koliko je on stvarno napisan teško i složeno i da stvarno trebaju puno truda i treba još se konzultirati da bi uopće shvatio tu problematiku. A s druge pak strane napisan je u priličnoj mjeri što je netko rekao mehanicistički, prepisujući samo odredbe iz onog modela koji je preuzet i tu zasigurno imati sada u ovom prijedlogu i ako se uzme koncepcijski kao takav cijeli niz pogrešaka koje ćemo mi onda u vremenu koji dolazi morati otklanjati jednu po jednu kroz nekakve izmjene i dopune zakona. bit je da je trebalo pustiti dovoljno vremena da se i javnost zainteresirana i zastupnici da se dovoljno govori o tome jel ovo jest nešto ovakve stvari jesu nešto što utječe na standard hrvatskih građana, utječe na pitanje tih strateških pozicija RH u budućnosti. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. U ime kluba HDZ-a kolega Đuro Popijač.

Gospođo potpredsjednice hvala lijepo. Gospođe kolegice, zamjenice ministra, kolegice i kolege. Naravno na početku moram reći da se sa najvećim dijelom izlaganja kolegice Holy slažem. Ali naravno neću se složit u jednom, za razliku od nje ja i klub HDZ-a neću podržati ovaj zakon. Naprotiv, zakon držimo treba povući iz procedure i to ne zbog toga što stručne službe Ministarstva gospodarstva nisu nisu dobro odradile svoj posao, naprotiv zakon je napravljen u tehničkom smislu dobro, nego zbog toga što hrvatska Vlada nije odradila svoj posao, odnosno Vlada nema političke hrabrosti učiniti ono što mora, a to je donijeti stav o tome što namjerava učiniti sa HEP-om. U takvim okolnostima Ministarstvo gospodarstva predlaže krajnje kompliciran, općenit i nejasan zakon. Obveze Republike Hrvatske su jasne, uspostaviti stvarnu liberalizaciju i razvoj tržišta električne energije u skladu prije sa prvim, drugim i sada sa trećim energetskim paketom Da pojednostavimo, radi se o zahtjevu da se moraju razdvojiti djelatnosti prijenosa električne energije od djelatnosti proizvodnje i opskrbe električnom energijom te razdvajanje i funkcioniranje operatera distribucijskog sustava. Ja ću tu i nadodati još da se i trebaju razdvojiti. Da podsjetimo, danas su sve ili gotovo sve aktivnosti na području tržišta električne energije skoncentrirane u HEP-u odnosno HEP grupi. HEP grupa se bavi proizvodnjom, prijenosom i distribucijom električne energije. HEP grupa je organizirana u obliku koncerna kao grupacija povezanih društava. HEP proizvodnja proizvodi električnu energiju u 26 HE, 4 TE i 3 TE toplane, nuklearnu elektranu Krško i nekoliko povezanih društava u susjednim državama. U 2011. godini proizvedeno je 10000 gigavat sati električne energije, uvezeno 14000 i izvezeno 6300. Ovo govorim radi istine jer smo često puta HEP operater prijenosnog sustava obavlja uslugu prijenosa električne energije. Prijenos električne energije obavlja se mrežom raznih naponskih razina. Taj prijenos podržavaju 5 trafostanica 400 kilovolti, 6 trafostanica 220 kilovolti, 118 trafostanica 110 kilovolti i mrežom visokonaponskih dalekovoda ukupne dužine od 7437 km. To je prijenosna infrastruktura oko koje ovdje tako svi rado i žučno raspravljaju. HEP operater distribucijskog sustava odgovoran je za isporuku električne energije do krajnjeg kupca. Infrastrukturu distribucije čine mreže od 24000 raznih raznih trafostanica i 140000 km vodova različitih naponskih razina. O toj infrastrukturi govorimo kad govorimo o distribuciji. U Republici Hrvatskoj ima više od 2,3 milijuna kupaca. Za isporuku tarifnim kupcima odgovoran je HEP operator distribucijskog sustava, dok je u opskrbi povlaštenih kupaca na tržištu prisutan HEP opskrba d.o.o. uz naravno zanemarivu konkurenciju koja se pojavila na tržištu. Među ciljevima koji se žele dostići u prijedlogu zakona navodi se da će se stvoriti uvjeti za sigurnu i kvalitetnu opskrbu električnom energijom, razvoj tržišta, konkurentnost cijena električne energije. Zaista razvoj tržišta treba imati za cilj i konkurentnost cijena i mogućnost izbora od strane potrošača, no međutim ovaj zakon ovako kako je napisan ne garantira da će se to stvarno i dogoditi. Zbog nepostojanja političke odluke hrvatske Vlade što kani učiniti s HEP-om ovako značajne novine u uređenju, organizaciji i funkcioniranju elektroenergetskog sektora iz pozicije energetskih subjekata i kupaca te nadležnih institucija prepuštene su u stvarnosti samostalnoj odluci današnjem monopolu, HEP-u da uređuje odnose na tržištu električne energije. Pri tom ne mislim nužno da to mora biti loše, ali dok se na razini rasprave o zakonu javnost može informirati o tome što se namjerava učiniti s tim ključnim infrastrukturnim resursom kada ovaj zakon bude jednom donesen razvoj daljnje sudbine HEP-a odvijati će se van očiju javnosti. Od hrvatske Vlade očekujemo da se sasvim jasno i precizno odredi po kojem će se modelu od mogućih i teoretski obrađenih u ovom zakonu današnja HEP grupa transformirati, koji dijelovi infrastrukture će ići u prijenos, tko će biti vlasnik infrastrukture prijenosa, HEP ili država. To je izuzetno važno i nije svejedno i nije isto. Tko je infrastruktura u distribuciju, što će se nakon toga npr. dogoditi s proizvodnjom, današnjom proizvodnjom u HEP-u. Izgleda je naime stvarna namjera Vlade da van parlamenta i javne rasprave u tišini zapečate sudbinu HEP-a, a ne želim ovdje kalkulirati u kojem smjeru to može ići i gdje to može završiti. Temeljni zahtjev direktiva 2009/72 EZ je razdvajanje djelatnosti prijenosa i distribucije od djelatnosti proizvodnje i opskrbe električne energije, a zakonska regulativa i kvaliteta provedbe osnovni su preduvjeti za postizanje i ciljeva ove direktive, a to je prvenstveno razvoj tržišta. Kako te ciljeve misli postići ova Vlada? Tako da predloženi zakon koji se u suštini muči teoretski obraditi sve moguće varijante organizacije i funkcioniranja aktera na energetskom tržištu, a u toj muci se zapetljava u sve moguće kombinacije odnosa između raznih operatora sustava, neovisnih operatora sustava, vlasnika prijenosne mreže pa onda nacionalnog vlasnika prijenosne mreže pa onda dalje operatora prijenosnog sustava, operatora distribucijskog sustava itd., a sve to stavlja u kontekst nekog imaginarnog vertikalnog integriranog sustava. Dobar dio zakona se silno trudi i definirati pojam neovisnosti i tu predlagač ima ozbiljne probleme, a koji upravo i proizlaze iz nemoguće misije koja je bila stavljena pred stručne ljude koji su pisali ovaj zakon. Zbog činjenice da nisu znali koja je politička odluka hrvatske Vlade, ali ovdje moram napomenuti da sam iznenađen kako neki zastupnici odnosno zastupnice u ovom saboru znaju koja je odluka hrvatske Vlade. Govore o jednom modelu a to u zakonu nigdje ne piše, koji se treba dakle primijeniti prilikom reorganizacije HEP-a morali su ovaj zakon opteretiti morem nepotrebnih kombinacija koje bi se mogle dogoditi ili se trebaju spriječiti da se dogode. I ovaj zakon stoga čine kompliciranim, nerazumljivim i na kraju neprovedivim. Evo kako na primjeru jednog članka izgleda kada osoba koja je dobila zadatak pisati zakon ne zna stav nalogodavca pa pretpostavlja neki razvoj događaja članak 36. na primjer. Citiram: "Ako je operator distribucijskog sustava dio vertikalnog integriranog sustava", ako je "mora biti neovisan od ostalih djelatnosti koje se ne odnose na distribuciju najmanje u smislu svog pravnog oblika organizacije i odlučivanja. Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministarstva ili agencija koje je starije tu može donijeti odluku o obveznom vlasničkom odvajanju osnovnih sredstava operatora distribucijskog sustava od vertikalno integriranog subjekta ukoliko na temelju provedbenog istraživanja funkcioniranja tržišta električne energije i iz članka 57. ovog zakona utvrdi da povezanost operatera distribucijskog sustava s vertikalno integriranim subjektom onemogućuje razvoj tržišta i osigurava povlašteni povlašteni položaj vertikalno integriranom subjektu ili nekog njegovom dijelu." To je prvi stavak tog članka. Ima ih još jedno u samo tom jednom članku. Pa kako će se na osnovu ovakvih formulacija kojih je ovaj Zakon prepun i uopće dogovoriti bilo kakav razvoj tržišta električne energije. Zbog čega hrvatska Vlada jasno i glasno nije rekla što će učiniti sa HEP-om, definirala model organizacije po kojoj HEP treba transformirati i onda prepustiti struci da napiše normalan, razumljiv i provediv zakon koji će biti temelj za razvoj tržišta što je u konačnici i cilj i obveza i naša želja na kraju. No, hrvatska Vlada bježi od te odgovornosti. Formalno ovim zakonom ispunjava se obveza prema EU. To stvarno treba čestitati, a probleme ostavlja da se riješe sami od sebe. No, tako se ova Vlada odnosi i prema svim drugim ključnim pitanjima u ovom društvu, pa zato jesmo ovdje gdje jesmo. Katastrofalno gospodarsko stanje, pad BDP-a od minus 2%, rekordna nezaposlenost, 373000, izostanak investicija, 800 milijuna kuna minusa javnih poduzeća u odnosu na 2011. godinu, pad industrijske proizvodnje u 12 mjesecu, minus 5,6% u odnosu na 2011. godinu. I na kraju možda i najtužnije ugrožen sam datum ulaska u samo punopravno članstvo Europske unije. Pitamo se može li se još išta pokvariti. No, obzirom da zakon mora nešto reći što će se dogoditi sa HEP-om rješenje je pronađeno u prijelaznim i završnim odredbama članka 76. HEP d.d. koja je na dan 3. rujna 2009. godine bio vlasnik prijenosnog sustava obvezna je primijeniti jedan od modela razdvajanja operatora prijenosnog sustava sukladno odredbama članka od 14. do 24. ovog zakona. To je bio prvi stav. Ima još 11 stavaka, naloga što HEP još mora napraviti. I šta je ovo? Zar se jedno od najznačajnijih pitanja energetskog sustava države ostavlja jednom trgovačkom društvu pa makar to bio i HEP. Pa kakvo je to ponašanje hrvatske Vlade kad o pitanju koje je u EU jedno od ključnih pitanja energetske budućnosti ne zna kako urediti odnose na tržištu električne energije. visokih naponskih dalekovoda, 140 transformatorskih polja, 24000 distribucijskih transformatora i 140000 kilometara električnih vodova energetske mreže gradili se tokom desetljeća hrvatski narod i hrvatsko gospodarstvo plaćajući ne male račune slane od strane Hrvatske elektroprivrede. Pozivam hrvatsku Vladu da ovom Saboru predloži model po kojem će se dalje upravljati ovim nacionalnim resursom, da se očituje što će biti s resursima proizvodnje u vlasništvu HEP-a, da se ovom Domu i narodu kaže što je strategija Vlade prema HEP-u. Pa neka neka nakon toga sa jasnim stavom javnosti hrvatska Vlada preuzme i odgovornost za sudbinu HEP-a kao tvrtke. Skandalozno je da se prepušta jednom poduzeću da sam odlučuje o sudbini infrastrukture za koju se može formalno reći da je u njegovom vlasništvu. Ali da ponovim, to je infrastruktura građana novcem hrvatskih građana. Kroz desetljeća imaju pravo znati odlučiti o tome što će se i s tom infrastrukturom dogoditi. HEP kao poduzeće na to ne može imati monopol. Ali naravno, nije HEP sam tražio da se nađe u toj situaciji niti su ljudi koji su pisali ovaj zakon sami proizveli ovu situaciju. Nesposobnost Vlade da donese nedvojbene i jasne odluke dovodi u potpunu neizvjesnost razvoj tržišta električne energije, sudbinu HEP-a i poziciju Hrvatske na zajedničkom europskom energetskom tržištu. Hvala lijepo. Imamo tri replike. Prvi je Srđan Gjurković. **Gjurković, Srđan (HNS)** Poštovani kolega, meni je izuzetno drago da ste vi rekli da je zakon u tehničkom smislu dobar

da ne otvori pristup tržištu električne energije u EU osim naravno usklađenja i ujedno zaštićuje potrošače od one situacije da ne budu mogli nabavljati ili ne odluče se u koga će nabavljati struju, odnosno električnu energiju. Mi kako lipo kažemo struju u Dalmaciji. Na taj način ovaj zakon osigurava i sigurnost građanima i sigurnost cijene, sigurnost da nam se ne događaju gubici u HEP-u. Isto tako, svojim projektima investicija u Hrvatskoj elektroprivredi ova Vlada će osigurati da Hrvatska elektroprivreda ne samo da može proizvoditi za domaće potrebe, nego da bude konkurentna na europskom tržištu, a sve to skupa će u biti rezultirati da cijene električne energije napokon počnu i padat. Sljedeća replika Ivan Šuker. Samo što se netko kasnije sjetio pa je privatizirao kontrolni paket HT-a i to je ključ cijele priče i onda je to išlo dalje svojim tijekom. Ali vrlo interesantno da nikada nije riješen problem infrastrukture od HT-a. Tako i ovdje Vlada nije odredila energetsku strategiju, Vlada nije riješila problem vlasničkih odnosa u niz energetskih mreža koje su negdje radile jedinice lokalne samouprave, negdje su radila poduzeća, negdje su radila javna poduzeća RH recimo u cestogradnji one famozne trafostanice koje su rađene daleko većeg kapaciteta nego što treba za autoceste da bi to moglo koristiti lokalno gospodarstvo. Dakle, sve se donosi na mala vrata, na vrat, na nos i ne treba tu prigovarati jesu neki članci razumljivi, nerazumljivi. Neke stvari je nekad i teško razumjeti, međutim ono što treba postaviti elementarno pitanje da li je Hrvatska, da li su hrvatski građani spremni za liberalizaciju tržišta? Da li mi imamo socijalnu kartu u ovoj državi da možemo pomoći onima koji ne mogu plaćati tržišnu cijenu električne energije? to je ključno pitanje. Jer oni koji imaju njima je svejedno kome će plaćati račun. Međutim, problem je za ovih 370 tisuća nezaposlenih, problem je za one koji imaju plaću ispod 3 tisuće kuna kako će oni plaćati račune. Jer gledajte, kolegice i kolege, HEP u ovom trenutku ima negdje oko milijardu i petsto nenaplaćenih računa. Ajmo ući u strukturu tko nije platio te račune. Ajmo najprije raščistiti ono što imamo, ajmo odrediti strategiju i onda možemo govoriti o Zakonu o tržištu električnom energijom. Dok to ne napravimo taj zakon naprosto nema smisla. Mi se možemo pozivati na direktive EU koliko god hoćemo, međutim direktive EU ne tangiraju hrvatske građane i hrvatsku socijalnu sliku. I to je ključ svega. I mislim da se oko toga kolegice i kolege niti, samo još jednu rečenicu molim vas, niti sa lijeve niti sa desne strane ne bi trebali razilaziti jer to je naprosto naša svakodnevnica, naša istina od koje ne trebamo bježati. **Zgrebec, Dragica Pa da, evo kolega Šuker zato sam i rekao da bi bilo puno jednostavnije da je evo prošla godina i nešto dana i da se Vlada zaista potrudila i definitivno razriješila pitanje što će to biti sa HEP-om a znalo se i znamo da to moramo učiniti ako želimo naravno slijediti sve ono za što smo se već i opredijelili, a to su sve one stvari koje su vezane za EU, a dobre su na kraju krajeva i za nas. Zato je i ovaj zakon izuzetno težak. Evo da da to i ponovim on je u takvim okolnostima naravno i jako dobro napisan jer je morao sve moguće pretpostavke i varijante predvidjeti kako će se dogoditi. Da smo znali i da smo imali prilike sasvim jasno u proteklih godinu dana razgovarati o tome što će biti sa proizvodnjom, što će biti sa prijenosom koji jest u suštini temeljna infrastruktura i temeljna vrijednost koje ima Hrvatska država, ne govorim namjerno Hrvatska elektroprivreda, dakle sam prijenos je taj koji mora osigurati i energetsku neovisnost i energetsku sigurnost i na kraju mogućnost da se na tom tržištu dogode i i drugi dobavljači, sigurniji, kvalitetniji možda i jeftiniji vjerojatno. No međutim, evo mi i ovim zakonom dalje ulazimo u jednu jednu neizvjesnost što će se i tko će zapravo i kakvim mehanizmima u konačnosti učiniti konačnu odluku, a to je nepobitno ta transformacija HEP-a. Hvala. **Martinčević, Natalija (HNS)** Pa evo meni je jasno da ovo vas podsjeća na privatizaciju jer ste tako vi završili privatizaciju INA-e i dali naša upravljačka prava mađarskom MOL-u. Temeljem upravo ovog HDZ-ovog poučka ova Vlada ide na model kojim će HEP ostati u hrvatskim rukama. Drugo, kada govorimo o HEP-u ne govorimo o tamo nekoj tvrtki, to je državna tvrtka. Tvrtka u kojoj Vlada sudjeluje, upravlja, kontrolira, u kojoj imenuje članove nadzornog odbora, uprave, skupštinu. Prema tome, država itekako upravlja sa HEP-om. I treće, što možda mene najviše zbunjuje u ovoj današnjoj vašoj raspravi je činjenica da su ti svi procesi trebali započeti još 2009. godine. Dakle, imali ste svo vrijeme ovoga svijeta da donesete strategiju, da restrukturirate HEP, da poduzmete sve ovo o čemu sada pričate. Imali ste svo vrijeme. Zbog čega to niste

Vi očito imate nekakve informacije koje nećete i koje sada dijelite sa nama ali djelomično. Dakle, vi znate da će HEP biti transformiran po tom modelu. Dobro, ali i ako je tako razgovarajmo ozbiljno sada nije li veća opasnost onda da to bude ovako kako kolegice i kolege koji su pisali zakon dio vertikalno integriranog sustava pa se netko nekad, evo ta HERA za koju se očito taj strah širi Saborom odluči privatizirati HEP a onda je i prijenos recimo u vlasništvu te tvrtke koju će netko privatizirati. I što, gdje smo onda? tako da slažem se sa tu dosta kolega koji su rekli možda je, da li imamo vremena ili nemamo, ali da se malo više dalo prostora i vremena raspraviti o ovom zakonu vjerojatno bi, svima nam je u interesu da se on donese, on se mora donijeti konačno se to mora završiti. A ono da, da ne zaboravim rekli ste dvije godine smo imali vremena, pa vi znate da smo mi u dvije godine odradili najveći dio posla sa završetkom pregovora za EU i nismo imali problema kod zatvaranja i ovih pitanja unatoč tome što u potpunosti nismo završili naravno i ovaj proces. Ali taj proces je završen, da vas podsjetim 2011. u 6. mjesecu sa evo završetkom pa potpisom ugovora. A nadam se samo da evo ovo što vi činite taj posao neće biti uzaludan i da to sve skupa ne propadne i da vašom greškom i onim što niste učinili tokom ove godine i ne uđemo u EU kada je to bilo predviđeno. Prelazimo na pojedinačnu raspravu, prvi je Damir Kajin kojega nema i slijedi Igor Rađenović. Da, već smo deseti sat u današnjoj raspravi, na drugoj smo točci dnevnog reda pa uzimajući u obzir da su iza nas još tri važna zakona, probat ću maksimalno sublimirati vlastitu raspravu. Ovaj zakon očigledno je potrebno donijeti u cilju harmonizacije. Važan je, dobar je, slažem se sa kolegom Popijačem da nije ga bilo jednostavno napisati ali da ono s obzirom na zadatak koji je dobiven ali da je sa te strane tehnički to dobro odrađeno, a ne slažem se s nekim kolegama koji često govore kao da stvari ne moramo preuzimati. Jednostavno europska perspektiva, EU pa konkretno ovaj energetski paket je jednostavno dio dio paketa koji smo preuzeli i tu se ne možemo ponašati kao u samo posluzi i reć ovo hoćemo, ovo nećemo, ovo ćemo na ovaj način, ovo na onaj način napraviti. Jednostavno direkcije moramo poštivati, na tom putu sve sve mane i prednosti kratkoročne, a dugoročne vjerujemo sve prednosti ulaska u EU, jednostavno tu perspektivu moramo poštovati. Rečeno je dvije direktive iz 2009. Imali smo i obećali u tim pregovorima da ćemo do ožujka 2011. 2011. Iznjedriti ovaj zakon slušajući kolegu Popijača koji govori u ime kluba HDZ-a rekavši da se slaže sa gospođom Holy, predstavnicom Kluba SDP-a u najvećem dijelu rasprave. I ja se moram složiti s njim u najvećem dijelu rasprave samo mi nije jasno zašto onda to sve dobro u najvećem kažem dijelu svoje raspravu što je dobro govorio, zašto to i zaista nije implementirano dosada i zašto sve te teške odluke kako ih je on nazvao nisu donesene. Puno je dakle dobrih stvari u ovome zakonu, dakle razvijen je primarno, sigurna i kvalitetna opskrba, to je …/Govornik se ne razumije./… u ovome paketu, razvijenije tržište električne energije koje će donijeti kao svoju posljedicu liberalizaciju ali i konkurentnije cijene. Sve je to dakako gradi učinkovitiju proizvodnju, učinkovitije korištenje i na neki način zaštitu kupaca. Naime energija nakon što sve ovo provedemo će imati svoju cijenu. Ta cijena će biti niža pretpostavljamo dakako liberalizacijom dolazi do niže cijene proizvodnje energije dakle naravno da konkurencija rađa sa te strane kvalitetniju cijenu proizvodnje i hoće li imati hrvatski građani imat višu ili nižu cijenu i hrvatsko gospodarstvo o tome možemo razgovarati. U svakom slučaju će ono u konačnici biti niža, e sad da li je plaćaju direktno kroz svoju cijenu ili je plaćaju indirektno kroz neke druge poreze, to je pitanje na koje moramo iskreno dati odgovor. Najlakše je reći populistički evo dižemo cijene. Pitanje što i kako bolje napraviti po meni je daleko čišćiji, jednostavniji, bolji pristup dakle sada govorim općenito ima svoju cijenu, da se ona realno odredi a onda dakako socijalnim mjerama, dakako zaštitimo sve ono kojima je to nemoguće. Dakako i gospodarstvu koje je moguće vodoravnim potporama poduzeti ono što je moguće. Bez obzira na ovu tešku retoriku i jedino ozbiljno i najvažnije pitanje ovoga zakona je zapravo to pitanje oko modela. Dakle da li te …/govornik se ne razumije./… da li to I TO model, da li ovaj treći isto model, od njega smo koliko vidim odustali, barem mi u svojim raspravama iako je zakon predvidio sva sva tri i ugradio sva tri moguća sva tri modela. I tu se priključujem raspravama kolega koji su rekli da to nije najsretnije rješenje i da bi bilo da je ta strateška odluka donesena prije vjerojatno nego i sigurno i piscima ovog zakona bi bilo puno, puno puno, puno lakše nama prezentirati ovaj zakon i on bi onda bio daleko jasniji. Bio bi transparentniji i onda možda ove teške glagole koje smo čuli uvodno, ne znam oće li biti nastavljeni, ima još malo diskusije, zapravo bi se te sve skepse razbile. Dakle tu odluku treba donijeti, jedan ili drugi model, očigledno prema svemu rečeno mi na Odboru za gospodarstvo, Vlada razmišlja bliže I TO modelu ali bez obzira što izabrali, svi mehanizmi jesu u rukama hrvatske Vlade. Dakle ukoliko izaberemo I TO model i ta tvrtka dakle kao tvrtka d.o.o. kao tvrtka svojevrsna u sastavu HEP grupe ima svoju skupštinu, ima svoj nadzorni odbor ima detaljno se propisuje na koji način ne mogu biti vezani ali i kroz tu tvrtku se provodi politika Hrvatske Vlade. Ono što je najbitnije i što može biti i apel iz ovih klupa je da se i na tom području, ali i na drugim područjima u javnim poduzećima i to je dakako više nego nužno da se procesi ubrzaju, da se ta silna restrukturiranja i procesi koji su nužni, koji su zapisani, u našim propisima, zakonima i direktivama da se provode brže i efikasnije. To je ono što nam je potrebno i što želimo 2015. Je blizu kada dolazi to zajedničko energetsko tržište tako da u svakom slučaju ukoliko želimo i tu se slažem i sa ovim što je rekao kolega Šuker, tu se ne moramo dijeliti na lijevu i na desnu stranu političkog aspekta ukoliko želimo da tu situaciju i na drugim područjima ne dočekamo nespremni potrebno je dodati gas upravo na tom, na ubrzavanju tih procesa. Hvala vam lijepa. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepo. Kolega u početku ste rekli odmah da donošenje ovog zakona praktički moramo odradit, pri tome ste postavili onako pitanje zašto bivša Vlada nije to odradila, imala je vremena, ne pada mi na pamet da ih branim, da tu budemo na čisto, al onda se isto tako postavlja može postaviti pitanje zašto nije ova Vlada za ovih godinu dana, pa ako ništa drugo ne bi imali sad hitnu proceduru. Mada ja i sad smatram da još uvijek postoji prostora da to ne bude hitna procedura jer izuzetno je bitno pitanje i nije dobro da se na ovakav način. Mislim da se na kraju krajeva i kriva poruka šalje. I spomenuli ste još jednu stvar, kod propisa EU nema uzmi ili ostavi. Međutim mi smo se već puno puta uvjerili da nam je neka stvar prezentirana da nema rasprave. tu nema uzmi tu nema raspravljanja nego je sistem uzmi ili ostavi. Pa između ostaloga prije par danas smo imali upravo spomenuti Zakon o porezu na cestovna vozila gdje je isto bilo prilagodba propisima EU pa smo onda čuli da u Europi ne postoji jedinstven propis o tome nego ima više različitih modela. Ali isto tako ću vam reći recimo podijelili smo HŽ po nama je obrazlagano zato što je to direktiva EU, međutim sada je Europski sud donio presudu da to uopće iz stavova Europske komisije da to nije bilo nužno. Znači nije ono što je nama prezentirano da je za nas obaveza se pokazalo da i nije i druge države to nisu odradile. Ali mi smo ispali veći katolici i od Pape mi smo srljali u to, napravili smo štetu na kraju krajeva uz tu presudu imate i izvješće u kojem stoji kolika je šteta napravljena kod onih zemalja koje su išle u takvu podjelu. Hvala. Da, zahvaljujem kolega Novak, očigledno ste slušali prvi dio moje rasprave drugi niste jer sam ja također rekao da bi bio sretniji da je ta strateška odluka donesena prije ovoga zakona jer bi olakšala ako ništa drugo nama i zainteresiranoj javnosti da lakše ovaj zakon, on bi bio jednostavniji. Vidim da ste se i vi potrudili, meni je osobno bilo dosta teško povezati te sve odnose, a to je velim samo zbog toga zadatka koji je bio ajde predvidi sva tri modela. Mogu razumjeti, vjerojatno su postojali razlozi za to ali u krajnjoj liniji svi mehanizmi kao što sam i rekao u svojoj raspravi svi mehanizmi su ostali u rukama hrvatske Vlade da tu odluku do 1.7., pomozite mi ili 15.7.ne znam kada je krajnji rok donese i da je onda počne provoditi. Kažem vrlo je važno da onda nakon što donesemo tu tešku odluku od koje očigledno i bivša vlada bježala da se nešto pokrene da se nešto promjeni da je onda počnemo efikasno provoditi. I tu prolazi ili pada sva ova ideja. Inače sam zakon zato i kažem sa te strane nema problema on predviđa sva tri modela i ja ne razumijem zašto a zadano da jedan od ta tri modela moramo prihvatiti, išli smo u Europu, zakon predviđa sva tri modela. Sve drugo je napisano odlično prema tome ja ne vidim razloga da se ovaj zakon ne prihvati. Možemo razgovarati o tome kako će se i što će se provesti ali sam zakon ja ne vidim nikakav problem. A slažem se i sa ovim drugim vašim dijelom nadam se da neće neki drugi kolega reći opet da netko govori protiv svoje vlade. I ja bih uvijek bio puno sretniji da zakoni dolaze u dva čitanja. Evo apeliram na predsjednike ovog ministarstva ali i sve hrvatske vlade da kada god je to moguće da zaista zakone u dva čitanja donosimo ukoliko se ne radi o nekom tehničkom detalju.

usklađujemo domaće zakonodavstvo. To ne znači da takvi zakoni ne mogu ići u dva čitanja ali očito je da smo sada u stisci sa vremenom i da neke zakone moramo koji su možda i kompliciraniji tako donositi. Ivan Šuker replika. Hvala šta ja znam u Sisačko-moslavačkoj županiji je bilo 1500km porušenih što visoko što niskonaponske pa se to moralo obnavljivati, međutim ta nas priča nigdje neće odvesti, ni što se napravilo ni što se nije napravilo. Međutim ima dvije ključne stvari kojima mi kao zastupnici u ovome Saboru moramo raspraviti. Jedno je da HEP nije spreman za ovakvu primjenu ovoga zakona, a druga je stvar ono što sam govorio i kada sam replicirao kolegi Popijaču da li smo mi kao država koja je godinama socijalnu politiku vodila kroz cijenu energenata spremni na tržišnu utakmicu. I to je ključno pitanje. I možemo si sada prebacivati i ovako i onako. Vi dobro znate da veći dio hrvatskog gospodarstva je kroz cijenu energenata godinama egzistirao. Kada je Kutinska petrokemija došla u probleme, kada je cijena plina otišla na nekakve razine koje one ne mogu platiti isto tako hoćete nećete u proteklih 12, 13 godina standard hrvatskih građana je porastao. Samim porastom standarda troši se i energenti. I mi kažem vam možemo pričati što god hoćemo, međutim za ove koji su u ovom trenutku na burzi za one koji imaju plaću ispod 3 tisuće kuna mi njima ne možemo pričati o liberalizaciji tržišta. I možemo uvjeravati i napadati jedni druge koliko god hoćemo, ali kolegice i kolege to je problem naših susjeda, naših sugrađana, naših prijatelja koje ćemo sretati na cesti. I s punim pravom će upirati s prstom i u vas s lijeve i u na s desne strane. Zašto? Jel mi smo donijeli taj zakon. Dakle o tome se govori, to je ono o čemu mi trebamo raspravljati. Pa neka donesemo ovaj zakon, dakle treba ga uskladiti sa direktivom EU, ali mi imamo neke stvari koje EU nema i koje njihovi građani nemaju. Kako reagirati na to? dakle o tome se radi o ničem drugom. I nema potrebe da si prebacujemo jer sjetite se da smo kroz cijenu benzina i kroz cijenu plina i kroz cijenu el.energije na određen način vodili nekakvu socijalnu politiku koja nije bila ispravna. Ali je bila takva.

puno kamera kada nema puno novinara kada neki izbori nisu blizu i mislim da tu nosimo zajedničku odgovornost oko toga, mi svi ovdje zajedno i kao pozicija i kao opozicija da donesemo kvalitetne zakone na dobrobit ljudi Hrvatske. Ali naprosto ne možete mi uskratiti da u ovoj političkoj areni ministru Vlade koja je prethodila ovoj Vladi koja dakle zaključili smo 2009.su direktive donesene, u pregovorima je dogovoreno da do ožujka 2011. da pune dvije godine da se stvari, obećano da će ovaj zakon biti ovdje zajedno sa svime ovime što ste prigovorili da ova Vlada nije donijela u ovih godinu dana. Naprosto moram reći da je HDZ-ova Vlada na čelu sa gospođom Kosor tada u to vrijeme i na čelu sa ministrom gospodarstva Popijačem koji je govorio u ime HDZ-a, u dvije godine to nije učinila. Ova nije učinila u godinu dana i ja sam prema njoj bio kritičan, žao mi je što nije donijela tu stratešku odluku. Na redu je kolegica Nansi Tireli. europskim zakonodavstvom ostaje jedno otvoreno pitanje, a toga smo bili svjedoci ovom u ovom Saboru i prošli petak kada smo u nekoliko navrata u neugodnoj situaciji čuli da su nas izabrali hrvatski građani. Sada raspravljamo o tome koliko smo i što smo dužni Europi zato što evo smo izrazili volju i želju da uđemo u Europsku uniju. Mi nažalost ni nakon pune 3 godine od donošenja Strategije energetskog razvoja nemamo provedbu strategije jer je Vlada nije donijela, iako je na to obvezana samom odlukom Hrvatskog sabora u samoj strategiji. Za navedeni posao zaduženo je i odgovorno Ministarstvo gospodarstva kojem su i onda kao i danas bila puna usta investicijskih ulaganja u energetici, posebno onih kapitalnih. I sada se prepucavamo o liberalizaciji tržišta, o tome da li smo nešto napravili u roku ili kasnije od roka. Činjenica je i pitanje jeste da li smo više dužni napravit za ono što donesemo u ovom Visokom domu kao odluke ili smo više dužni jer moramo napravit nešto za Europu jer želimo ući u Europu. Što se tiče liberalizacije i ovoga što je rekao kolega Šuker, ma nije problem liberalizacija samo za građane Republike Hrvatske. Itekako se borimo za to da budemo konkurentni na tržištu. Kako ćemo i koliko biti konkurentni na liberaliziranom tržištu električne energije gdje nećemo imati nikakvog modela i alata da kontroliramo cijenu te električne energije jer će vlasnik biti tko zna tko. Hrvatska nije sudjelovala u kreiranju direktive Europske unije, a kao nečlanica obvezali smo se poštovati rokove isto onako kao i punopravne članice Prvi sastanak radne grupe održan je 6. lipnja prošle godine i od tog prvog sastanka pa do 12. rujna kada je održan zadnji sastanak radne grupe, između ostalog HEP je dao koliko mi se čini negdje oko 300 primjedbi na određeni prijedlog toga zakona. 12. rujna kada je održan posljednji sastanak radne grupe za izradu zakona o tržištu električne energije prezentiran je nacrt zakona o tržištu električne energije u kojem je u samo jednom članku regulirano da se operator prijenosnog sustava organizira po po ITO modelu, održavanje zadržavanje cjelovitog HEP-a kao takvog, a da će eventualna promjena ka vlasničkom izdvajanju u slučaju nezadovoljavajućeg provođenja tog ITO modela biti provedena izmjenom samog zakona. Ovo rješenje radna grupa je jednoglasno prihvatila, a s njim su se suglasili i predstavnici Ministarstva gospodarstva. Također je bilo određeno i dogovoreno da se brišu odredbe članka 35. Nacrta zakona o tržištu električne energije koje normiraju mogućnost vlasničkog izdvajanja operatora distribucijskog sustava iz HEP-a. Međutim, Prijedlog zakona o tržištu električne energije koji je objavljen na stranicama Ministarstva gospodarstva nije imao nikakve veze s tekstom koji je utvrdila radna grupa Ministarstva gospodarstva za izradu navedenog zakona. Rješenja koja normiraju modele izdvajanja i razdvajanja operatora prijenosnog sustava, a to su oni članci 14.-18. i operatora distribucijskog sustava u članku 36. suprotna su zaključku radne grupe od 12. rujna 2012. godine i kao takva čak i pogoršana na štetu HEP-a u odnosu na onu verziju koja je bila prethodno radnoj grupi prezentirana.

Što se pak tiče članaka 14. i 18. reguliraju se sva tri moguća modela prema toj direktivi Europske unije upravo onako kao što govori i kolega Popijač i po tome jednostavno ne znamo koji će to bit Iako ne postoji obaveza vlasničkog izdvajanja OPS-a u članku 14. normirana je primjena modela vlasničkog izdvajanja kao pravilo, a ostali se modeli mogu primijeniti iznimno. Što više umjesto izraza može se organizirati upotrijebljen je izraz je organiziran, a što ne odgovara samom činjeničnom stanju niti očekivanom budućem rješenju. Dakle tvrdnje u prijedlogu zakona kao takva je neistinita pa bih samo evo molila očitovanje i po tom pitanju. U članku 36. prijedloga zakona predviđa se mogućnost vlasničkog izdvajanja operatora distribucijskog sustava i to bez prethodne suglasnosti Hrvatskog sabora iako članak 26. točke jedne Direktive 2009/72EU kaže: "Ovim pravilima ne stvara se obveza vlasničkog odvajanja osnovnih sredstava operatora distribucijskog sustava od vertikalno integriranog subjekta. Po svemu ovome mogli bismo lako zaključiti da netko stvarno ovim člankom 36. žuri u susret investitorima, a niti četvrtim paketom neće se tražiti to razdvajanje distribucijskog sustava u vlasničkoj strukturi, nego samo razdvajanje sustava u organizacijskoj i upravljačkoj strukturi. Ostaje nam da dobijemo odgovor zbog čega privatizacija energetskih kompanija koje je strateško i sigurnosno pitanje svake zemlje mi pod krinkom ulaska i usklađivanja zakona sa EU donosimo tako olako i evo uz takva objašnjenja. Čuli smo nekoliko puta danas da će primjena ovakvih zakona donijeti jako puno nepoznanica, jako puno problema iz jednostavnog razloga što HEP kao takav nije spreman za jedno takvo tržišno natjecanje. Današnji bi naglasak što se tiče energetske opskrbljenosti trebalo i opskrbe trebalo staviti zasigurno samo na opskrbu i kao takvu na zaštitu okoliša. Prioritet bi manje trebao bit na liberalizaciji tržišta, a više na sigurnosti. To je ono što mislim da hrvatski građani traže i što bi im bilo drago da dobiju. Privatizacija u energetskom sektoru trebala bi slijediti liniju i stupanj integracije Hrvatske u EU s ciljem da nikada to tržište ne bude u većem dijelu stavljeno u ruke i na volju privatnom, pogotovo ne stranom kapitalu. Od puno današnjih izlagača čuli smo koliko nam je energetika važna, čuli smo što to znači za svakoga od nas ponaosob, ali i za gospodarstvo u cjelini. Čuli smo isto tako koliko je brzanje sa određenim odlukama ne bi bilo dobro i evo stvarno još jedanput kao i puno mojih prethodnika apeliram razmislimo da li imamo vremena o ovome u ovom Saboru raspravljati još jedanput konstruktivno i malo temeljitije nego što smo to odradili danas. Hvala. Srđan Gjurković, replika. da se može odabrati opskrbljivač, da se može odabrati cijena i usluga. Ona govori o nesigurnosti i nepoznanicama. Ma kakva je to nesigurnost ako baš ovaj Zakon jasno prepoznavajući realne opasnosti koje nosi otvoreno tržište uvodi univerzalnu uslugu koja osigurava svakom kućanstvu da mora i može imati električnu energiju neovisno o onome tko je opskrbljuje i uvodi zajamčenu opskrbu električnom energijom svima onima koji su na tržištu da, posebno poduzetnicima koji mogu odabirati opskrbljivača jer je povoljniji, a osigurava im da u slučaju da dođe do određenih problema i okolnosti u kojima ih ne može opskrbljivat da im osigura električnu energiju. Prema tome, ovaj zakon doslovno jasno daje sigurnost i kućanstvima, daje sigurnost poduzetnicima i daje sigurnost da im opskrba električne energije može biti povoljnija. Kolega ako imamo toliko sigurnosti kako vi tvrdite onda ne vidim razloga zašto je danas toliko sumnje izrečeno i s jedne i s druge strane ovdje u ovom Saboru. Zašto nemamo provedbu Strategije energetskog razvoja? Zašto to nismo napravili ako smo toliko razmišljali o dobrobiti građana i o sigurnosti te energetike u Republici Hrvatskoj? Zašto tu nismo brzali? Zašto provođenjem i provođenjem strategije nismo osigurali tim našim građanima da isto tako imaju sigurnu opskrbu električne energije i po poznatom cijenom koju bimo možda mi mi upravljajući HEP-om mogli kvalitetno napraviti, a ne da kažemo imamo sigurnu opskrbu električne energije i imat ćete struju samo ne možemo vam garantirati po kojoj cijeni.

u opskrbi potrošača električnom energijom od neke budućnosti zajedničkog europskog energetskog tržišta. to je ono čemu čitava Europa slijedi i to je ono u čega dio želimo biti i mi. I naravno da treba osigurati i zakonima i praksom da se to tako i dogodi. Vrlo bih rado kao potrošač i kao gospodarski subjekt znao da sam dio jedinstvenog energetskog sustava od Švedske do Hrvatske na jugu Europe. naravno sigurnost, stabilnost i zato to Europa i radi. I uopće ne sumnjam da su svi oni ljudi koji su gradili i radili taj sustav i koji teže tome bili dovoljno pametni da si naravno i u nacionalnim interesima gradeći takav jedinstveni sustav grade i energetsku stabilnost što je temeljni cilj, jedan od temeljnih ciljeva, i zapravo i razlog postojanja EU. I treba sve učiniti da se to tako dogodi. Ono što ja dvojim, mi dvojimo, na kraju krajeva da zbog neodlučnosti da se sasvim jasno precizira zašto ne bi i operater prijenosnog sustava bio i vlasnik prijenosne mreže i zašto to sve skupa ne bi bilo u vlasništvu države bez posrednika u tome. Ne znam zašto je to heretično o tome govoriti? Zašto bi država bila lošiji vlasnik prijenosnog sustava nego što je to sad HEP koji je naravno u vlasništvu države? Ja se samo bojim da ćemo se zapetljati u tim kombinacijama, u raspravama, izgubiti još godinu dana i onda ćemo procjenjivati da li se to zapravo dogodilo unutar HEP-a i onda će to neki drugi, netko drugi na kraju morati rješavati. U tome je bila bojazan i razlika. U ime kluba HDSSB-a završna riječ Boro Grubišić. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice u ovaj pomalo kasni sat. Nadam se da neće nestati struje, ali evo da ovih pet minuta iskoristim da kažem još i završnu riječ. kada sam slušao gospodina Popijača on je rekao da je ovaj zakon relativno korektno i dobro napisan, tehnički, nomotehnički i na sve druge načine. Međutim, kako smo stotinu puta ovdje zaključili ponekad je kaže put u pakao popločan dobrim namjerama pa su i onda i ove dobre riječi koje su ovdje tako lijepo sročene i iskazane bojim se da vode upravo k tome. Točno je da je i sigurnosno i strateško pitanje energetski sektor RH. Točno je i to da nikada gotovo evo u ovih 20 godina ili nismo donijeli zapravo strategiju razvoja energetskog sektora. Točno je i to da nismo primijenili ni one direktive EU o 20/20/20 – dakle o proizvodnji energije iz obnovljivih izvora itd. Točno je i to da je ova Vlada zakočila u ovom energetskom sektoru razvoj upravo ovih dakle malih proizvođača energije poglavito na ove fotonaponske ćelije negoli ulaže napore kako bi uvjerila hrvatsku javnost u izgradnju više ne Plomina 3 na ugljen i to kojega nemamo nego ćemo ga uvoziti iz iz prekomorskih dalekih zemalja, najvjerojatnije brodovima, a Brazil je možda u pitanju ili pak Kina ne znam točno tko i to pod promijenjenim nazivom Plomin C. Nije više Plomin 3 sad je Plomin C. Jer se ovaj 3 uklapao u nekih 335 megavata, a ovaj sad na 500 megavata jel Plomin C pa je promijenio ime sa 3 u C. Zbog toga i zbog onih svih sumnji da će zaista kao što su i autoceste išle u monetizaciju zapravo je ovo jedan vid monetizacije HEP-a, našeg energetskog sektora ili barem onog dijela o kojem govori gospodin Popijač, a to je ova prijenosna infrastruktura. Kolega Milinković, nema ga ovdje, maloprije u jednom neformalnom razgovoru kaže da on vidi lijepo iz svoga mjesta koje je granično sa Republikom Mađarskom, a i odlazi u Mađarsku ponekad, pa vidi kako Francuzi upravljaju, netko, francuski francuski uglavnom privatizirana distribucija mađarske također elektromreže vidi nakrivljene stupove koje nitko mjesecima ili godinama i ne popravlja. Samo što ne leže po zemlji. Ja ne želim sumnjati u to da će onaj tko uzme i tko bude vlasnik ili operater kako reče gospodin Popijač te mreže možda tako se ponašati prema nama, ali ali s obzirom na neka i dosadašnja iskustva i iskustva drugih zemalja koje su nedavno pristupile EU počevši eto i od te Mađarske i od Rumunjske i Bugarske bojim se da to neće biti dobro ni za državu Hrvatsku, a ni za građane RH. Osim toga čudno je da takav resurs evo izlažemo mogućnosti i tražimo nekoga tko će biti posrednik između krajnjeg korisnika i HEP-a. Dati nekome da s nečim upravlja što si ti gradio, uradio, što već postoji i što je već razvijeno, što je uhodano i da sad nekome nekakvo na kraju krajeva i da zaradi. Zar zaista država Hrvatska, zar zaista mi nitko ne znamo zaraditi ni od autocesta ni od HEP-a ni tako dalje? Ali očito i ne znamo jer smo dovedeni u gubitke, u dubioze o kojima govorimo. Pa se ja uvijek čudim kako su uopće moguće da su Hrvatske šume u dubiozi, nit se siju nit se prosipa umjetno gnojivo, nit se oru, nit se kopaju, a šuma raste i ima je površina Hrvatske je 60% pod šumama. I kažu u gubicima, pa to meni nije jasno nikako? Dakle, nesposobne uprave i nesposobno upravljanje dovodi i do ovakvih situacija. Ili je pak situacija takva kako je netko rekao da direktive EU iako one zaista nisu takve kao što je rekao gospodin Novak da bi nekoga na nešto natjerale ili nagovarale ili određivale, dakle u tom segmentu da mi baš eto moramo nešto pod hitno s tim učiniti. privedite kraju./… Evo zadnja rečenica. Dakle, zar je moguće da je i u onom mandatu i u ovom 13 mjeseci ovoga mandata mi dolazimo u ovakav jedan cajtnot gdje evo moramo odlučiti ono hop, Hvala lijepo. Pa To su dva suštinski potpuno različita pojma posebno kad govorimo o Hrvatskoj elektroprivredi odnosno opskrbi električne energije. Isto tako jasno ovaj zakon određuje da distribucija je prijenos električne energije ostaju regulirane djelatnosti a opskrba i proizvodnja električne energije postaju tržišne djelatnosti, dok će prijenos električne energije ostati isključivo pod kontrolom i nadzorom države. Hvala. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Upravo kolega to što ste rekli ja potvrđujem. Liberalizacija uvodi monetizaciji. Dosad je nije bilo pa nije ni bilo monetizacije. Prema tome, sve je jasno, pa naravno da liberalizacija, pa što to znači nego upravo to što sam ja rekao. Samo ste potvrdili ono što sam ja rekao zapravo. Stranka rada)** Hvala lijepo. Kolega Grubišiću, u završnoj rečenici odnosno pri kraju svoje rasprave ste rekli ono što je bit ove stvari. Zvala se to liberalizacija, monetizacija, fiskalizacija kako god hoćete. Bit svega da mi s ovim tvrdimo da nemamo kvalitetne ljude, ne mi, Vlada nema kvalitetne ljude i ove koje je postavila do sad na čelo svih svojih uprava, nema povjerenja u njih i konstatira da ima nesposobne kadrove i ne mogu izać na kraj s ovim pa onda rješenje o liberalizaciji dajte nekome iz vana, oni vani će znat, oni vani će znat da tu šumu ne treba koju ste spomenuli ne treba je ni orat ni gnojit ni ne znam šta drugo, al će znat ubrat prihod od njih. Ali ono što će bit za posljedicu to će osjetit naši građani, al to će osjetit nažalost generacije iza nas, šta svijet staje s nama? **Grubišić, Boro (HDSSB)** Kolega Novak, zar vama nije čudno da se na takva odgovorna mjesta dakle državnih tvrtki, sustava javnih postavljaju ljudi koji su u svojim prijašnjim karijerama upropastili mnoge firme i izravno došli s tog mjesta, dakle upropaštenih upravitelja i rukovoditelja tih firmi, za drito tako jedno velikog sustava kao što je HEP. Pa što možemo očekivat uopće od takvih ljudi osim partijske podobnosti i eto rasprodaje HEP-a. Htio sam samo reći da ovo što kolega govori a većina diskutanata je danas govorila tako da je ovo zapravo zakon o privatizaciji HEP-a a što to zakon nije taj. I logično politički da se teze zapravo onda zamijene i govori se o onome što je politički ovako zgodno da ljudi povučeni lošim iskustvima u Hrvatskoj kod HT-a i nekih drugih privatizacija Ine ili ili još nekih se onda s pravom boje. Međutim kada gledate logično je, ja nisam neki veliki ljubitelj liberalizacije ni liberalnog tržišta, ali čini mi se živim u takvom svijetu i da je kolega Popijač dobro rekao da se moramo uskladit s EU u sustavu distribucije da imamo kompatibilan sustav što omogućava svakome pristup tom sustavu. Mi moramo omogućiti pristup i drugom proizvođaču različite energije da kupac može kupiti električnu energiju od jednoga ili od drugoga ili od trećega, a to ne znači da ne treba onaj naš HEP koji će proizvodit struju privatizirat, kao što niti ne znači da treba distribucijsku mrežu privatizirat. Dapače ja sam za to da ostane javno vlasništvo, ali mora bit druga pravni subjekt, mora bit druga firma ne HEP, neka druga kako se već bude zvala kao što je Plinacro koji omogućava pristup kupcima i prodavateljima plina u istoj toj cijeni, tako u istoj tržnici. Mislim da bi trebalo to razlučiti taj dio, a vjerujem da ćemo jednog dana raspravljati ako bude potrebno bilo raspravljati o ovome čemu ste vi neki govorili o procesu privatizacije. Kolega Komadina, gotovo bi se složio s vama samo što tako ne piše u ovome zakonu kao što vi govorite i ja se s vama u većini slažem. I neki dan je bio dal je na Hrvatskoj televiziji ili negdje jedan dokumentarni film, dal u u odabiru Đele Hadžeselimovića ili nekoga drugoga o britanskom modelu energetskog sustava kada Englezi dolaze s posla negdje oko 6 sati, kako je ogroman udar na potrošnju na potrošnju električne energije, oni imaju atomsku jednu centralu negdje u rezervi, u pričuvi kako bi rekao, kako taj dispečar vrlo vješto u roku od sekunde, desetinke sekunde mora uključit. Ja bih volio kada bismo mi takav sustav imali koji bi tako da smo ga dosada razvili,

No ovo što govori o privatizaciji, nitko ne govori nit se vidi tako lako iz ovog materijala o tome ali imamo mi u medicini jednu izreku puzeća skrivena infekcija, tako i ovo je jedno zapravo puzanje puzanje u privatizaciju, lagano fino ovo je prvi akt samo, samo prvi korak, jel. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** U ime predlagatelja zamjenice ministra gospodarstva Tamara Obradović-Mazal završna riječ. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Uistinu vrlo kratko jer ne zato što nisam koncentrirana kao što to kolega zastupnik iz HDSSB-a kaže nego možda i zbog dekoncentracije a naprosto što puzajuće, što infekcije, što privatizaciju, prodaju ja to jednostavno ne vidim. Kažem možda je manjak koncentracije ali u zakonu puzajuće ili ne ja to ne prepoznajem. Isto tako sa malim jednim odmakom od Zakona o tržištu električne energije ne prepoznajem niti taj duh kako je to bilo rečeno. Citiram nikako privatizacija, pogotovo nikako strancima. Nadam se da izvan granica RH netko simultano ne prevodi naše rasprave jer zaista unazad nekoliko tjedana imamo veliku raspravu o investicijama, prihvaćanju bilo kakvih ulaganja pa i onih stranih nekako dosta to

da sada ne uperim prst u nikog posebno koji gdje kada uspoređujete domaću i stranu investiciju, da baš u nekim segmentima vam dođe suza na oko što se radi o domaćem investitoru, a ne stranom barem onako dizajnerski gledano izvana ali to danas nije tema. Dakle, u najkraćim mogućim crtama rasprava je zanimljiva jer osim što smo pohvaljeni za sadržaj, nomotehniku zakona a što se u njemu prepoznaje prodaja HEP-a i kompletne infrastrukture puzajuće infekcije privatizacije prvo se ministarstvo odnosno Vlada ponaša s ovim prijedlogom zakona ide na štetu HEP-a a onda se priznaje ta jedna pozitivna povratna informacija i reakcija od sindikata pa onda idemo u korist. Dakle nekako je bilo teško zaključiti kako ovo rezimirati pa mi dozvolite da zaista kratko rezimiram na sljedeći način kroz tri osvrta. Prvo mislim da nas je gospodin zastupnik Popijač dobro sve podsjetio tko je vlasnik HEP-a. naime, u raspravi kao da zaboravljamo tko je HEP-u vlasnik, kao da je HEP jedan imaginarni satelit kojim nitko ne upravlja. Pa i taj HEP kada donese odluku, a doći ću do momenta donošenja odluke, HEP neće jednostavno jedan dan se probuditi ili tko god ga vodio nije bitno i reći e od ta tri modela HEP kao tvrtka u državnom vlasništvu ima i svoja tijela odlučivanja, ima svoju upravu naravno ima nadzorni odbor, ima skupštinu, njemu je vlasnik RH

struka unutar HEP-a, ali ne samo struka unutar HEP-a nego oni koji znaju u cjelini koje čije vlasništvo sutra prijenos distribucija u smislu cjeline i koju mogu detektirati gdje se gdje se nalazi razgraničenje vlasništva HEP-a nad infrastrukturom tko će reći čija je trafostanica lijevo odnosno čija je mreža desno to zna samo HEP. To je kao da bilo tko od vas preuređuje moj stan, ja ga najbolje poznajem iznutra i nekako ga najbolje mogu i preurediti. Tako je na toj tehničkoj razini, samo popisujući inventuru šta je čije sutra u sistemu primjene bilo kojeg od tri modela koja su obrađena u zakonu nekako HEP najbolje zna iznutra za početak što je čije da bi se uopće bilo koji od tri modela koja su razrađena u zakonu kao na neki način menü pri odlučivanju, a ne odluka o jednom modelu perse, da bi se mogla donijeti ispravna odluka. Ta odluka će biti donesena ali kažem ne na način da će jedan dan netko u HEP-u reći izabrao sam TSO, ITO, ISO nego će to biti odluka koja će biti sinergija između vlasnika HEP-a, osnivača HEP-a RH kroz mehanizam tijela dakle institucionalno gledano kroz tijela koja donose odluku i verificiraju odluke koje donosi HEP, znači vrlo izravno govoreći govorimo Vladi RH koja kroz svoje kroz svoje članove u nadzornom odboru, kroz svoju skupštinu pa i kroz imenovanu upravu itekako u tom segmentu ima ima učinka i ima efekta. A sada gledano između zemalja koje imaju ovaj ili onaj model, svaki ima svoje pluseve i minuse. Činjenica je da je zapaženo da se non-core biznis neka ovisna društva nešto jedan dio pojedinih energetskih kompanija koje nisu predstavljale onaj dio koji se zadržao u vlasništvu vlasnika odnosno države da je bio rasploživiji za prodaju nego u slučaju nekog drugog modela. Namjerno ih ne imenujem, ali sada je zaista na vagi razlika između onoga što želimo i što ne želimo. Ono što svakako možda je ponekad kvalitetnije znati u startu što nećeš. Ono što se sigurno ne želi je kanal prema prodaji HEP-a, prema prodaji infrastrukture. Ovaj zakon primarno uređuje tržište el.energije na kojima su prisutni drugi igrači i na kojima će također biti prisutni drugi igrači. Da, bavi se koncentrirano isto tako i sa primjenom jednog od tri modela HEP-a ali isto tako jednako orijentirani prema liberaliziranim uvjetima energetskog u ovom slučaju tržišta el.energije i to je naprosto okolnost, činjenica i budućnost od koje ne možemo pobjeći, a da smo htjeli bježati onda pretpostavljam da nikad ne bi aplicirali za članstvo u EU, dakle ako imamo 6 ili 5 mjeseci prije ulaska u EU zapravo fobiju od realnosti onoga što nas čeka, na što smo pristali i čemu se priključujemo 1.7. Evo zahvaljujem. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo naknadno.